Като гледам по списъка… Господин Шишков, Вие имате ли готовност да се изкажете? Заповядайте. Ето така последните стават първи.

господин Председател, уважаеми колеги! Аз бих искал да мотивирам направеното от нас предложение за увеличаване на разходите на Националния институт по метеорология и хидрология с 3,5 млн. лв., в това число 1,9 млн. лв. за увеличаване на възнагражденията на заетите в Института, 1,6 млн. лв. за капиталови разходи, за модернизиране на оборудването за хидрометеорологичното наблюдение и неотложни ремонти в сградите на Института. Увеличението ще позволи да бъдат мотивирани и задържани специалистите и работещите в Института и привличането на млади хора за включване в научната и хидрометеороложката работа. Увеличението на разходите за персонал ще позволи достигане на минималните заплати за академичните длъжности в държавните висши училища. Бих искал да припомня, че основната дейност на Института е свързана с развитието на науката в областта на метеорологията, хидрологията и агрометеорологията, както и с изпълнението на международните задължения на Република България към Глобалната интегрирана система за наблюдение на Световната Част от изследванията, които Институтът провежда, са следните: наблюдение, анализ и прогноза на процесите в атмосферата и хидросферата; изследване на климатичните и водните ресурси; изучаване и прогнозиране на състава на атмосферата и хидросферата и и изменението му от естествен и антропогенен характер; хидрометеорологично обслужване за територията на страната и Черно море на държавните държавните органи, населението и широк кръг потребители; опазване живота на хората и имуществото чрез навременно прогнозиране на опасни и особено опасни метеорологични явления и наводнения; обезпечаване на националния и международния обмен на данни в Югоизточна Европа и Близкия изток за Световната служба за времето. Сред приоритетните научни изследвания се открояват: оптимизация на мрежата от измервателни станции, усъвършенстване на методите за наблюдение, предаване, обработка и интерпретация на информацията; оценка на хидрометеорологичните ресурси – климатични, агроклиматични и водни, техните колебания на територията на страната и използването им в икономиката; краткосрочно и средносрочно прогнозиране на хидрометеорологичните процеси с разработка, внедряване и развитие на съвременни средства; числени модели, спътникови и радиолокационни наблюдения; развитие на методите за дългосрочно прогнозиране на времето; изследване на физиката на облаците и провеждане на аерологични измервания; изследване на състава и измененията от естествен и антропогенен характер в атмосферата и хидросферата; моделиране процесите на пренос на замърсители, както и на наносния режим на реките; осигуряване на държавните органи с данни, анализи, експертизи и прогнози за хидрометеорологичните процеси на територията на страната и западната част на Черно море. Изпълнените от Института експертизи за 2020 г., колеги, са повече от 11 хиляди: изготвяне на краткосрочни и специализирани прогнози и експертни оценки за нуждите на Постоянната правителствена комисия за защита на населението от бедствия и аварии, отбраната на страната и други; архив, създаване на база данни за обслужване на голям брой потребители; изготвяне на анализи, експертизи, консултации и прогнози за динамиката на замърсяването на въздуха и водите. Служителите на Института обслужват осем министерства в оперативен режим, а именно: Министерството на околната среда и водите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на отбраната, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката. Освен това Институтът подава данни и към Столична община, областните и общинските администрации. Колеги, прогнозата за времето не е просто едно приложение в телефона, прогнозата за времето е плод на много усилия, неуморен труд и огромна експертиза експертиза на хората, за които предлагаме справедливо възнаграждение, което се надявам да подкрепите. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Шишков. Как точно изчислихте времето! Има ли реплики? Заповядайте, господин Христов, за реплика.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 бюджета на този институт. Истината е, че той е с най-голяма приложна насоченост. Без да се опитвам да омаловажа ролята на други изследователски институти, той ежедневно подава необходима информация за много на брой, както обясни господин Шишков, институции, от които се вземат важни решения за здравето и живота на хората, за намаляване на щетите, които нанася природата. Знаем, че с глобалното затопляне това ще се задълбочава все повече и повече. Моята реплика и моят въпрос към Вас, господин Шишков, понеже познавате много добре материята, с тези промени, които се случиха там – изваждането от БАН и преместването на други места, това отрази ли се на Института и според Вас той продължава ли да има тази важна роля, успя ли да съхрани тази важна роля, която имаше? Благодаря Ви. Благодаря, господин Христов. Втора реплика – господин Вълчев. Уважаеми господин Шишков, искам само да отбележа това, че първоначалното предложение за увеличаване на средствата за Института беше 3,5 милиона, но за да се вместим в една по-разумна прогноза за увеличени приходи, то беше редуцирано до 1,9 милиона, или толкова, колкото са необходими за увеличаване на възнагражденията за достигане на минималните заплати за академичните длъжности, както Вие коректно коректно казахте. Но това не отменя необходимостта да се предоставят останалите средства. Може би е важно тук да се каже, че с проектобюджета за 2023 г., понеже тук има и колеги от Министерството на финансите, аз се надявам, че те си записват, ще имат тази отговорност да да планирате средства за модернизация на Института, тъй като, ако искаме да имаме съвременна, модерна хидрометеорологична служба, тя трябва да има и модерно цифрово оборудване, съвременни станции. Не могат да се подменят наведнъж станциите, но може всяка година да се правят крачки в тази посока. в тази посока. Така че това в никакъв случай не отменя необходимостта, това че сме редуцирали предложението, това исках да отбележа. И във връзка с това, което каза и господин Христов, важно е тези възнаграждения да не изостават от възнагражденията в Българската академия на науките, тъй като иначе ще окаже, че едва ли не има наказателна акция спрямо Института, защото не е в структурата на Българската академия на науките. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Вълчев. Други реплики има ли? Господин Шишков, желаете ли дуплика? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Вълчев, точно така е. За съжаление, въпреки анонсите от колегите от Промяната, че са успели да съберат немалко средства в бюджета, се оказа, че те са недостатъчни ние направихме крачка назад, като за тази година оттеглихме нашата идея за ремонт и реконструкция на базата, както и за модерно но се надявам наистина с бюджета за 2023 г. това да се случи, защото знаем, че науката е изключително динамична, бързо се развива и ние не трябва да изоставаме спрямо останалите европейски държави, както и в световен план. А иначе, господин Христов, смятам, че за тези шест месеца благодарение на професионализма на Института и на неговото ръководство, и на служителите, сътресения не можахме да усетим в работата им. Напротив, смятам, че успяха да консолидират дейността си и да запазят спокойствие, да работят със същия темп и същия ритъм на работа, както и досега. Надявам се и за в бъдеще да продължават да бъдат така. Може би това, което пропуснах да кажа в изказването си, тъй като не ми стигна времето, и споменавайки няколко пъти Министерството на околната среда и водите, да кажа, че аз лично съм изключително изненадан от това, че в настоящата актуализация на бюджета не видяхме никъде допълнителни средства за дейности, свързани с опазването на околната среда, въпреки че за последните шест месеца, за съжаление, Промяната не направи нищо в тази посока. Благодаря. Благодаря, господин Шишков. Следващото изказване – Цончо Ганев. Заповядайте, господин Ганев. След него – Десислава Атанасова. Господин Председател! Безспорно в момента в залата обсъждаме поредица от точки, които са най-многото предложения за промени в бюджета. Радвам се, че най-после в този бюджет на опозицията бяха приети, поне в Комисията, тепърва ще видим какво ще стане в залата, но в Комисията бяха приети поредица решения, предложени от страна на опозицията, част от които са наши. Надявам се да получат подкрепа и в залата, тъй като всичките предложения на ВЪЗРАЖДАНЕ са свързани изцяло с нуждите на цели сектори от нашето общество. В тази връзка, едно от нещата, които предложихме, гласувано на Комисия по бюджет и финанси, беше предложението за актуализация на служителите в сектор

които са изключително важен сектор в периода, в който живеем, и опазването на границите. Там са и пожарникарите, там е и самата администрация. Затова спекулациите колко много и колко голяма е българската полиция не е правилно, не е коректно, тъй като разделянето по сектори дава съвсем други параметри и цифри. Въпреки всичко, това, което има в момента като актуализация, предложено и прието, поне в Комисията, за заплащането, не променя факта, че служителите в МВР във всички сектори работят и използват техника, която е в потресаващо състояние. Само ще Ви дам за пример, че въоръжението, пистолетите на голяма част от полицаите са от 50-те години. Представете си за какво оръжие става дума. За самите районни поделения просто няма да коментирам. Липсата на копирна техника и на консумативи е потресаваща. Но така или иначе това е едно от нещата, които се надявам освен в Комисията да бъде подкрепено и в залата, за да можем да актуализираме заплащането на полицаите, пожарникарите и „Гранична полиция“. За друго, което ние от ВЪЗРАЖДАНЕ предложихме и беше гласувано и одобрено на Комисията по финанси и бюджет, и се надявам да бъде одобрено одобрено и в залата, това е заплащането на служителите в НСО, тъй като там по същия начин, това са хора, които осигуряват охраната освен на най-висшето ръководство на държавата, така и на сектори или сгради, в които е изключително важно да бъде гарантирана сигурността на държавата. Изключително важно е, че в Комисията по финанси и бюджет обаче не беше гласувано увеличение на заплатите на хората, които осигуряват сигурността в затворите тема, която е изключително важна. Може би в тази зала ще има хора, които ще бъдат постъпили във въпросните затвори, там ще трябва някой да ги пази, но така или иначе в Комисията по бюджет и финанси това не беше подкрепено. Пак ще повторя, че тези хора там работят в изключително тежки условия и според нас, от ВЪЗРАЖДАНЕ, е много важно така както подкрепяме актуализацията на служителите от МВР, така да подкрепим актуализацията и на тяхното заплащане. идва моментът, в който допреди няколко часа нямаше консенсус и в Комисията по бюджет и финанси не беше гласувано и не беше одобрена актуализацията на заплащането на хората, които работят и осигуряват нашата работа в Народното събрание. Тук е моментът да подчертаем, че тяхното заплащане е трябвало да се случи от началото на годината, но не е направено, защото са извършени капиталови разходи. Точно заради това ние от ВЪЗРАЖДАНЕ, точно заради тях предложихме актуализация на бюджета с тяхното заплащане. Един милион е сумата, която предлагаме до края на годината да се изразходва за тяхното заплащане. В Комисията не беше прието, но но последните часове става ясно, че може би ще се заформи консенсус по това нещо и ще има възможност служителите в Народното събрание да актуализират своето заплащане. Нещо, с което ние от ВЪЗРАЖДАНЕ се радваме, че беше чуто и от другите парламентарно представени партии, е по отношение на заплащането и на средствата, които се отпуснаха на Селскостопанската академия. Тези средства би трябвало да бъдат актуализирани. Сумата, която беше одобрена в Комисията по бюджет и финанси, най-вероятно и в зала ще бъде гласувана, е изключително важна за България и за бъдещето ни, защото там научните работници осигуряват нужните продукти, за да имаме земеделие. Затова темата, която ние от ВЪЗРАЖДАНЕ повдигаме още и на големия бюджет в началото на годината, зад която и сега заставаме и която получи най-после подкрепа от голяма част от партиите в този парламент, се радваме, че ще бъде приета и гласувана. Всички тези неща са изключително важни и когато говорим, че са проинфлационни, нека да си помислим, че хора, които се борят за физическото си оцеляване, е изключително важно в момента да бъдат подкрепени. Едно е да имаме... МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България, от Аз ще обясня, господин Ганев. Продължете още малко. ЦОНЧО ГАНЕВ: Когато говорим за всички тези неща, е важно да получим разбиране, че да, това не са антиинфлационни мерки, да, но в същото време ще подкрепим хора, които се чудят как да свържат двата края, защото това, което имаме в момента, е изключително тежък момент от нашето икономическо битие и е важно да вземем някакво становище и някакви мерки. Благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Ганев, доколкото разбрах от изказването Ви, две от предложенията не са били подкрепени на Комисията, именно – 30 милиона за двете главни дирекции в Министерството на правосъдието, Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, където служителите взимат едни изключително ниски заплати, както няма да бъде подкрепено и увеличението с 1 млн. 115 хил. лв. – 10% увеличение на заплатите, на служителите на Бихте ли обяснили в дуплика, че всъщност това предложение не е първото, което ние от ВЪЗРАЖДАНЕ правим. Ние още на 21 април внесохме промени в Закона за Фискалния съвет, където искахме да се отделят пари и да се пренасочат за увеличение на заплатите на служителите на Народното събрание, но поради нежеланието на управляващата коалиция да разглежда в парламента законопроекти на ВЪЗРАЖДАНЕ, тъй като тя блокира и спира нашата дейност, този законопроект дори все още не е минал през Комисията.

мизерни пари. Хора с 15-годишен стаж зад волана взимат около 1300 лв. нето заплата и се очаква с тази сума да издържат своите семейства? Бихте ли обяснили, че заплащането на служителите в Народното поне две години за сметка на ремонти в Партийния дом? Бихте ли обяснили, че ако не бъдат вдигнати и увеличени заплатите на служителите на администрацията на Народното събрание, ние сме изправени пред хипотеза, в която част от тези хора поради неволя могат да напуснат и да търсят друго препитание, и това да затрудни за в бъдеще работата на парламента? Благодаря Ви. Благодаря, господин Петров. Втора реплика – господин Митев. Трета реплика – господин Манев. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Ганев, ако трябва да съм честен, омръзнало ми е да слушам Вашите лъжи от тази трибуна. Всички добри предложения, които сте направили, ние сме ги подкрепили. Сега ще Ви докажа още един такъв пример, господин Ганев. От първия ден, още преди да вляза в Народното събрание, дойдох в администрацията и се запознах с всички хора, които работят тук. Смятам, че те са достойни хора, които вършат изключително добра работа. Това са хората, които независимо кой управлява, господин Ганев, са тук и се грижат за нас всеки ден. Хората, които Ви возят, хората, които работят в тази сграда и се грижат тя да остане и за хората след нас и са се грижили тук за хората преди нас. Затова, господин Ганев, за пореден път казвам – добрите предложения, които Вие правите, ние бихме ги подкрепили, но това предложение е слабо и ще Ви кажа защо е слабо. Това предложение е слабо, господин Ганев, защото Вие предлагате едни пари, а не казвате откъде да се вземат. За да има справедливост, господин Ганев, аз сега ще направя една корекция на Вашето предложение, за да може тези хора да си получат заслужените пари. Моля Ви, господин Председател, да направим следната корекция. Да се създаде чл. 3, ал. 6, изречение второ: „Преди извършване на промяната по бюджета на Народното събрание за сметка…“ – ето това е много важно, господин Ганев, откъде ще дойдат парите? Ще дойдат от икономии, които са направени във връзка със заплатите на народните представители, така че „…за сметка на икономии да се увеличат възнагражденията на парламентарните служители в размер на до 1 млн. 180 хил. лв.“, което дори е повече от Вашето предложение. Така че, господин Ганев, за пореден път лъжете от тази трибуна. Не само че искаме да подкрепим и да има справедливост – даваме механизъм, по който да се направи, и предлагаме по-голяма сума. Благодаря.

Много е важно, защото за разлика от полицаите тези хора – много малко хора знаят какво наистина работят, особено Главна дирекция „Охрана“. Тази дирекция, която беше създадена и за която много хора са се упражнявали в тази зала преди известно време – в миналото Народно събрание, да се упражняват да говорят, и тези момчета, и момичета, които работят там, и всеки ден отговарят не само за сградите, както Вие казвате, а отговарят за сигурността на много хора, за сигурността на съдии, за сигурността на всички, които са по съдебните сгради, за сигурността на нас дори, когато водят, довеждат и отвеждат онези, които трябва да изтърпяват своите наказания, да се явят пред съда. Когато я създавахме преди години тази служба тази служба беше създадена от хора професионалисти. Там наистина освен опита, знанието и позициите, които заемаш, трябва да можеш и да усещаш някои неща. Всяко излизане от тази служба на някого нанася страшни увреждания на работата им. Затова ние ще Ви подкрепим в тази част. Ще Ви подкрепим, защото тези момчета и момичета наистина трябва да останат в системата, а не да излизат на улицата. Дупките там трудно се запълват. Този опит там не се прави ей така за два дни. Така че ние ще Ви подкрепим в тази позиция. Лицето Митев няма смисъл да го коментирам. Това е достатъчно, като му кажете фамилията. По отношение на това, което беше повдигнато от другите двама, които ме репликираха. Благодаря за репликите. Искам да припомня няколко факта. Когато сме предлагали разходи, сме предлагали и още на предишния бюджет възможност за икономии от бюджета, с конкретни даже отделни законодателни промени. В началото на годината ВЪЗРАЖДАНЕ внесе Законопроект, в който иска прекратяване на безумието Комисията по финансов надзор да се издържа от това, което сами си заработват от такси, глоби и наказания. Да Ви кажа колко е – 20 милиона. 20 милиона Комисията по финансов надзор си преразпределя всяка година – поне за последната толкова, сега може да са повече вече, от глоби и такси. Това само за плащане. 20 милиона, повтарям го, за да чуете какво е прието като законодателство преди години, какво е в момента. Ние сме предложили тези 20 милиона да бъдат премахнати и да не са на този принцип за плащането в Комисията по финансов надзор. Ето откъде могат да се вземат пари за въпросната дирекция, една от двете дирекции, която осигурява охрана на затворите и охрана на съдиите, въобще на съдебната власт и системата. Когато сме внесли същото нещо да редуцираме огромните заплащания на Фискалния съвет към парламента, който получава заплати от бюджета на парламента, вече не знам повече от половин година това нещо не се разглежда, не достига до залата, не достига до Комисията. Когато говорим откъде могат да дойдат икономии в този и без това бюджет, който не е оптимизиран от гледна точка на това за какво се изразходват големите пари, а се ощетяват други, като служители в Народното събрание, можем да помислим и за този вариант. Защото има резон в цялото това нещо, което се отказва от управляващото мнозинство вече седем месеца да се чуе, поне да се обсъди в залата. Отхвърлете го в залата. Може да имате аргументи, с които да ни убедите, че това не е достатъчно. Но не мога да приема за нормално да се отхвърлят месеци наред разглеждания на такива важни законопроекти, които ще гарантират икономия в бюджета или ще дадат да бъдат пренасочени в съвсем друго перо. Не е нормално да се правят такива изявления, каквито чухте преди малко от лицето Митев, и да се обяснява как в 12 без пет те са прозрели, че ще могат да отпуснат пари на хората, на които в началото на годината им казаха – няма да получавате заплати, за да може да направим еди-си какъв ремонт. Не е честно спрямо тези хора – не е честно. Съмнявам се, че някой ще го чуе. Явно трябваше да стават пресконференции, да се дава обществен натиск от наша страна, за да има чуваемост,

спряно това безумие и се получи консенсус в крайна сметка от всички партии в парламента. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Ганев. Следващо изказване – Любен Дилов, тъй като госпожа Атанасова предостави нейния ред на господин Дилов. Благодаря, господин Председател. Бих могъл да цитирам и Козма Прутков, който казва: „Плюй в лицето на онзи, който ти казва, че може да обхване необхватното.“ Общо взето и ние се опитваме това да направим в този бюджет. Искам да Ви обърна внимание върху т. 10.5 – става дума за финансова подкрепа на библиотеките с регионален характер чрез увеличаване на стойностния показател на стандарта за тяхното финансиране, включително и за възнаграждение на персонал. Библиотеките поискаха от Министерството на културата с поне 40% да бъдат увеличени парите парите за тях, включително и за заплати, но най-вече за предмета на тяхната дейност – библиотечни фондове, издръжка. Те, както знаете, са на общ режим на електрическа енергия, така че плащат цялото това завишение, а в същото време не генерират приходи. Министерството, разбира се, не им дава 40%. То предлага 2 млн. 580 хил. лв. В крайна сметка в бюджета финансовият министър внася 1 млн. и 400 хил. лв. Това е изключително обидно, колеги. Искам да Ви кажа от гледна точка на библиотекарите, да речем, те ще го преглътнат. Това няма да е първото правителство, което ги неглижира, но искам да Ви обясня нещо важно за страната. Близо 60% от територията на България фактически българите нямат достъп до книги, просто нямат до никакви книги. Дори не могат да си купят по една проста причина, че системата на разпространение – тясната, която е направена е такава, че тя не насърчава и не подпомага крайния дребен продавач, той не може просто да вземе, защото няма консигнация – не може да вземе по голям спектър заглавия, които да ги предложи на своите читатели. Говорим само за търговията. Ще стигнем и до библиотеките. Стигаме до този парадокс, че има населени места в България, където единствените просветни центрове са бензиностанциите – по големите бензиностанции, защото там могат да бъдат купени все пак някакви книги. Разбира се, тези книги са такива, които нямат висока художествена стойност, защото разчитат обикновено на жълти заглавия, разчитат на висок оборот, за да могат самите търговци, бензиностанциите, да продават такива книги. Забелязали сте какво има по сергиите там. Единственото средство, с което може държавата да противодейства на тази пълзяща бездуховност и особено сред младите българи, е като насърчи регионалните читалища и регионалните библиотеки. Страхотен пример в това отношение е новата регионална библиотека на Бургас, която, ако не сте я виждали, идете и я вижте – е съоръжение, с което може да се гордеем, и мисля, че е без аналог на Балканите със сигурност, а може би и в Европа като ново съоръжение. Така че тази сума е крайно недостатъчна – 1 млн. и 400 хил. лв. Въобще не знам дали тя ще бъде усетена. Няма как вече да я завишим тук в момента. Моята молба е да направим всичко възможно да я подкрепим.

с много спорове и натиск Министерството на финансите дава 12, тоест една трета. Не искам да правя общи клетви за това на какво обричаме себе си, но повярвайте, 30 години пробваме с прости с прости хора да си правим държавата и не ни се получава много добре. Та, ако сме загрижени за следващите 30 години, поне в тези две тези две пера на държавните разходи бихме могли да проявим малко по-голяма загриженост. Специално за регионалните библиотеки, повярвайте, това са единствените острови на култура за много голяма част от територията на България. Благодаря Ви. Благодаря, господин Биков. Има ли реплики? Заповядайте за реплика,

Все пак възражение. Заповядайте, господин Николов. ДИМИТЪР НИКОЛОВ (ГЕРБ-СДС): Благодаря Ви, господин Председател, за важното уточнение. Уважаеми колега Дилов, като един четящ и пишещ човек, поставяте един много важен въпрос за българските библиотеки и тяхното състояние. За първи път от много години насам, на последния парламентарен контрол, аз поставих питане към министъра на културата: защо до момента не е стартирала програмата на Министерството на културата за подкрепа на българските библиотеки, а именно обновяване на библиотечните фондове с актуални заглавия от различен тип и информационни източници, това е единият период, ще посрещнем лятната почивка, или по-скоро четящата общност, ще я посрещнат без актуалните заглавия в библиотеките. А нещо друго конкретно искам да Ви запитам: при това недостатъчно финансиране има ли реална опасност регионалните и общинските библиотеки да затворят в началото на есенния сезон? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Николов. Има ли други реплики? Не виждам. Заповядайте, господин Дилов.

дори те. Аз знам, че в политическата търговия при съставянето на едно коалиционно правителство Министерството на културата е не на опашката, ами на три метра зад опашката се намира. Но повярвайте, такова безхаберие в българската история не е имало. Всякакви недоразумения са сядали на този пост, но Вие наистина изстреляхте снаряд на ентусиазма извън границата на разума с този министър наистина. И благодаря Ви, госпожо Цонева, в моя отговор това поне е нещо – на половината от това, което

Господин Председател, уважаеми колеги! Аз бих искал да взема отношение по нашето предложение с колегата Александър Иванов, което сме направили, а именно за подкрепа на Столична община като представители на този град. Но искам да отбележа, че нашето предложение не е единствено и само насочено към Столична община и в подкрепа на нейния градски транспорт. транспорт. Предложението касае 20 милиона да отидат за междуселищните автобусни линии, както и 16,5 милиона да отидат за подкрепа на градски линии, които са нерентабилни. Аз искам позитивно да отбележа и се радвам, че в Комисията това наше предложение получи своята подкрепа. През последната повече от година всъщност се оказва, че особено управляващите или голяма част от тях поставят например град София като заложник на някакви политически интриги и игри. Естествено, че не само София, а и всичките общини, но аз конкретно за град София искам да коментирам и се радвам, че всъщност Комисията възприе нашето предложение. Исканията Исканията на София са абсолютно добре обективизирани и ако човек види как и по какъв начин се развива градският транспорт, неговите приходи, разходите, които многократно са се завишили отпреди ковид пандемията, през самата ковид пандемия и невъзможността до ден днешен да се възстанови нормалният трафик, което, разбира се, генерира приходите в градския транспорт, наистина обосновава всъщност искането на тези 74 милиона. 74 милиона. Те не са достатъчни, но все пак това е една сериозна глътка въздух за град София, тъй като не трябва да наказваме софиянци – аз съм много против това нещо, защото някак си така останах с впечатлението през последните поредица от избори, че това се използваше като някаква дъвка, но всъщност ние не наказваме никой друг, ние наказваме град София. И вместо да стимулираме градския транспорт, вместо да се опитаме да го компенсираме, заради това че по време на ковид кризата 70% от пътникопотока беше намален, а същевременно горивата се изстреляха в орбита и онзиден цената на мегаватчас достигна 700 лв. 700 лв. Няма компенсации и всъщност ние оставяме градския транспорт и Столична община пред един сериозен проблем и всъщност, за да се дотира дейността на градския транспорт, за да може общината да предоставя добра услуга, да може общината да не намалява линиите или разписанието на автобусните и другите превозни средства, тя е принудена да заделя все по голяма част от своя бюджет, за да може да дотира градския транспорт, което пък респективно води до намаляване на другите капиталови разходи. всички искаме да има по-добра инфраструктура, повече детски градини, повече озеленяване, но всичкото това е свързано с възможностите на този град. И тук не искам да противопоставям нито един град на другите градове, разбира се, но тук живеят близо 2 млн. души. души. От цяла България са дошли хората да работят, да търсят своето препитание, начин на живот и ние не можем да ги лишим от тази услуга. Даже вижте тук колко абсурдно се получава с тези 25 стотинки, които хем искаме да стимулираме ползването на повече автомобили, но пък за сметка на това не дотираме и не се опитваме да подпомогнем именно градския транспорт, а логиката е точно обратната, особено когато имаме 4 лева на литър, примерно, хайде да кажем от хубавия дизел. И заради това наистина се надявам и апелирам към пленарната зала да направи тази крачка напред и тук не става въпрос само за Столична община. Просто за мен общините се превърнаха като изтривалка за това да се търси някакъв политически дивидент, но всъщност в тези общини живеят хора – живи хора, и няма как ние да ги оставим просто на произвола. Град София има най-голямата система от транспорт, много инвестиции се направиха през последните години – милиарди инвестиции в последните години, това е очевадно и няма кой да го отрече. Ние сме длъжни като народни представители, държавата в частност, да подпомага този вид транспорт. В други градове – давам пример с Англия, самите те в Лондон отчитат, че

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Ненков! Да, и аз ще изкажа своята благодарност към колегите, които в Бюджетната комисия подкрепиха нашето предложение, защото то не касае само Столичния транспорт, то касае и мрежите на обществения превоз извън столицата. За тях нашето предложение е над 36 млн. и 500 хил. лв. Понеже имаше изказвания в залата и по-отрано на колеги от управляващото мнозинство, които явно не бяха запознати с процеса, при който Столична община имаше съвместна работна група с Министерството на транспорта, където голяма част от въпросите, които колегите от управляващото мнозинство

горива, всички договори за електроенергия, които Столична община и трите дружества, които подсигуряват транспортната услуга, са проведени, така че е честност и прозрачност на процедурите и оттам мисля, че всичко е извършено по правилата. В тази връзка Вие споменахте, че два милиона български граждани, живеещи в София, използват транспортната услуга, предоставена от Столична община. Аз смея да твърдя, живеейки над 35 г. в столицата, че в последните години тя се подобри съществено. Градският транспорт стана по-редовен, по-чист, зимата по-топъл, има вече по-голямо покритие на мрежите на Столичния транспорт за всички квартали. Аз мисля, че и развитието като зелен транспорт в София предоставя много добра алтернатива на столичаните и гостите на столицата. Мисля, че в това отношение именно трябва да подкрепим това подпомагане, както и Вие споменахте, а то е поради натрупани много фактори. Едното беше спадане на пътникопотока с до 70% предходните две години, което неминуемо трупа загуби за дружествата.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

защото смятаме, че градският транспорт, от една страна, е средство, което осигурява социални функции за тези, които не могат да се придвижат по друг начин, от друга страна, решаваме в известен смисъл на думата лишаването от вредни газове центъра на София и избягване на задръстванията. Такава е практиката, както казахте Вие, във всички големи европейски столици това е пътят за решаване на тези въпроси. Когато градският транспорт е достъпен и комфортен, той се предпочита, отколкото движение със собствени автомобили. Като народен представител от 23-ти МИР в град София искам да кажа, че така наречената Южна дъга в София има транспорт, който действително е нерентабилен, но той е необходим, защото там живеят хора, семейства с малки деца, те ходят на работа, ходят на училище и ако не получава допълнителна подкрепа Столичният градски транспорт, цената на билетите ще поскъпне. Въпросът ми към Вас е, че ако не се получи тази подкрепа и отидем до повишаване цените на билетите, ние помпаме ли инфлацията, ако мога да ползвам този термин, или не? Благодаря Ви. Благодаря, господин Христов. Господин Арабаджиев, трета реплика. Благодаря, господин Председател. Господин Ненков, не мога да се съглася с Вас, защото погледнете финансовите отчети на дружествата – имаме едно дружество с над 200 милиона милиона всяка година и с около 50% приходи от продажба на билети и карти и 50% дотиране от Общината. Има

изобщо от градския транспорт е за сметка на автобусите, защото и линиите така се направиха на метрото, че просто преместиха хората от автобусите в метрото, а хората продължават да карат коли. Вие не направихте така, че работещите хора, тези, които карат автомобили, да могат да слязат от автомобилите и да влязат в градския транспорт. Безумни места на строителство на метростанции – там, където е най-изгодно за отчуждителните процедури, излезте от метростанция „Дружба“, излизате в полето, то преди пътечка, където да могат хората да влязат в квартала. Виждаме всичките скандали през годините – обществени поръчки, нагласени конкурси за концесиониране на линиите. Виждаме и поръчката за 100-те милиона за модерен интегриран градски транспорт, която се забави с години. В крайна сметка още не е вързана и към Метрополитена, не си обменят данните, не може да се работи с тях. И най-малкото, още не са въвели и интегрирали системата и към Гугъл мапс, хората да могат да виждат в реално време разписанието, а се налага една частна компания от чужбина да намира по разни тайни канали информацията и да я предлага за обществено ползване. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Арабаджиев. Имате думата за дуплика, господин Ненков. Благодаря, господин Председател. Отзад напред. Господин Арабаджиев, Вие какво предлагате – дайте да фалираме транспорта в София?! В кръга на шегата мога да Ви отговоря, то заради това явно всъщност идеята Ви е да повишим цената на горивата и на електроенергията, да няма компенсации, за да може хората да ги върнем обратно в метрото и в автобусите. Горе-долу такава Ви е логиката. Това, естествено, в кръга на шегата. Предполагам, че нямате това предвид. Вижте, няма нито един голям град в Европа, който да не се дотира от държавата. Ще Ви дам пример с Лондон, преди малко зачекнах тази тема. В годините той винаги е бил, при положение че много хубава услуга предоставя, той винаги е бил в частни ръце, обикновено после частните фирми фалират, после идва държавата и този процес в годините се е повтарял многократно. В София транспортът е общински и не може сега Вие с лека ръка да кажете, че държавата за тази година, мисля, че беше с картите, които дотира държавата, общият бюджет на помощ от държавата към Столична община е 21 милиона. При положение че горе-долу са необходими около над 503 милиона по последен спомен за цялата транспортна задача на град София. И аз Ви казах, естествено, че Столична община ще направи така, че да не намалява примерно разписанието, или да не закрива нерентабилни линии, защото тя трябва да предоставя тази услуга. Господин Христов правилно отбеляза и това нещо, че има много нерентабилни линии, но те трябва да бъдат, защото гражданите на София имат нужда от тези линии. Град София винаги ще направи от нейния бюджет възможността да не спира услугата, но то ще е за сметка на друго. То ще е за сметка на някакви други разходи. А дали може да има оптимизация – естествено, че може да има оптимизация. Повярвайте ми, особено при при намаляване на 70% пътникопоток. При увеличаване в пъти на цената електроенергията и на другите горива от само себе си оптимизацията се прави, защото по друг начин няма как да се посрещнат тези предизвикателства. Само че то има и някакъв лимит. Ти не можеш само да свиваш, да свиваш, да свиваш, никаква подкрепа да нямаш отникъде и кой страда? Накрая страдат софиянци. Аз затова апелирам и към другите реплики, които не бяха много остри все пак, но ще се обърна и към тях, всъщност апелирам точно към това не трябва нито град София, нито който и да било друг град да става просто заложник на някакви политически интереси, както бяхме свидетели досега. Ето това е истината. Защото Вие казвате град София и така нататък. Ами хайде, кажете ми за коя друга община държавата е помогнала за нещо? За коя друга община посочете

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Аз ще стъпя върху предното изказване на колегата Ненков, но не съм съгласен, че Столична община е жертва на някаква политическа игра. Затова искам да разкажа малко по-голямата картинка, изобщо за отношението на държавата към общините. Ние имаме коалиционно споразумение. Там сме заложили, че искаме да направим децентрализация на финансите. Защото това е истинският проблем в България – че общините нямат собствено финансиране извън местните данъци и такси. Техният бюджет не е свързан с бизнес активността в дадения регион. И това е тъжното, защото дълги години, както в дебата за държавното обществено осигуряване стана ясно, че пенсионерите се държат умишлено с ниски пенсии, за да могат да бъдат зависими, така и общините в България се държат зависими от управлението. Ако ние имаме оправдание, че само шест месеца в момента сме в управление и не можахме да направим тази децентрализация, то Вие нямате абсолютно никакво извинение, че 12 години не направихте децентрализация. Нито един лев не направихте повече да остава в българските общини. Никаква връзка между бизнес активността, независимо дали е корпоративен данък, който да оставяме в съответната община от работещите фирми, или от работещите граждани процент от данък общ доход да остава там, където са изкарани. Така че да имат стимул общините да привличат работодатели и хората да взимат по-високи заплати. Аз съм народен представител от област Ловеч. От най-малко 10 години слушам за случаи, където даден работодател е отблъснат да не създаде работни места в областта или да не дава високи заплати, защото ще подбие заплатите на останалите работодатели, които са вече в съответната област. Това нямаше да бъде така, ако бюджетът на общините беше обвързан с това какви заплати се взимат в дадената община. И това трябва да стане. Защото дълги години виждахме общините да зависят от един, който решава на едно място, и да си уреждат финансирането по даден проект или не еднолично, което къса връзката между това колко е активен един кмет, кмет, дали чрез по-добри проекти или чрез по-добри политически връзки. Това най-накрая трябва да разбием като модел в България. Така че ако не сега, в следващото Народно събрание, в следващия парламент, ще успеем да го прокараме. Каква е връзката със Столична община? Съгласен съм, че Столична община, където работят 2 милиона човека и живеят и работят голяма част от българите в страната, произвеждат най голямата част от БВП и те заслужават парите, които изкарват, да се връщат обратно, но Вие не го създадохте този модел толкова години. Съгласен съм, че трябва да има правилен модел на финансиране на общините, така че данъците да остават там, където са изкарани. По този начин и хората ще виждат връзката между данъците, които плащат, и инфраструктурата и услугите, които ползват в дадената община. Тук маркирам – 2 милиарда е бюджетът на Столична община. Собствените приходи са 800 милиона, но ако погледнете в детайли как върви финансирането на Столична община от местни данъци и такси, имаме на година 50 милиона отписани данъци, несъбрани. от данъците, които трябва да се платят в общината, се отписват всяка година. В момента трябва да гласуваме 74 милиона. Ако общината си беше свършила работата и беше събрала тези 50 милиона, нямаше да имаме тази дискусия в момента. Същото е и по отношение на децентрализацията между Столична община и районните кметове. Трябва да знаете, че само 3% от данъците, които се плащат в един район, се връщат обратно като инвестиция в съответния район. Всичко останало се инвестира в големи инфраструктурни проекти, които нямат конкретна полза за съответния квартал или район. това е тъжното, което също трябва да променим – не само децентрализация на ниво от държава към община, но и от община към район, така че наистина гражданите във всеки един квартал и район да имат знанието, че като платят съответния данък, ще се се инвестира там, където те живеят, и ще видят ползата от местната, локалната инфраструктура. И друго нещо. Погледнете съотношението на местни данъци и такси в Столична община. Тридесет хиляди сделки в Столична община за придобиване на имот плащат 150 милиона данък придобиване на имущество. А 600 хиляди имота плащат 100 милиона данък. Смятате ли, че това е нормално съотношение за Столична община. Госпожа Фандъкова не успя да изгради такава система на финансиране, така че да ангажира повече лицата, които притежават жилища, за сметка на тези, които придобиват имот. И излиза, че в момента бюджетът на Столична община се финансира от новото строителство и покупка, и придобиване на жилища, отколкото от хората, които живеят в момента. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Арабаджиев. Сега понеже всички реплики са от ГЕРБ, да се разберете може би – госпожа Атанасова първа. първа. Извинете, господин Михайлов – втора. И трета господин Ненков, защото към него беше по-скоро… Благодаря Ви, господин Председател. Господин Арабаджиев, това, че по всяка тема, каквато и да е, обсъждана в пленарната зала, слоганът „12 години“ е полезен в някаква степен за Вас, не означава, че може да бъде алиби за това, че не сте предприели никакви действия, че не сте направили реформи, че не сте подготвили законодателно тези реформи. Нали разбирате, че ако можехте да критикувате управлението на ГЕРБ доскоро, то хората, вотът на българските граждани, Ви даде шанс да покажете какво бихте направили, ако сте в управлението. Седем месеца нито една заложена реформа. За кой път приемаме бюджет през тази година в тази пленарна зала?! За втори. Да – защото в началото на годината правителството, общините работиха с бюджета, приет от предходното правителство на ГЕРБ. През февруари и март се прие бюджетът, сега го актуализираме. Аз подозирам, че ще има още една актуализация, защото Вие няма да се справите, ако продължите да управлявате, разбира се. Говорите за децентрализация, имайки предвид предимно вероятно това, че българските общини в голямата си част се управляват от кметове, избрани от Политическа партия ГЕРБ. Сочите подобни примери поне. Е, аз да Ви дам един пример по темата „децентрализация“ и това е примерът с моя избирателен район област Русе и община Русе. Кметът партия. Знаете ли кой е проблемът на Русе, който не е решен от доста дълго време и с който проблем ежедневно почти всички всички жители на общината, на съседните населени места, търпят тотален негатив от липсата на решение. Това е проблемът със задръстванията, или така наречените тапи на Дунав мост. Колко години се поставя въпросът за това таксите от Дунав мост или част от тях да остават в бюджета на Община Русе. И преди изборите за кмет, които бяха спечелени от БСП, отново повтарям, и в настоящия момент. Ама къде Ви е децентрализацията? Къде Ви е решението на този проблем, и то при условие, че го поставя кмет, който е от Вашата довчера управляваща коалиция? Затова не говорете за онези 12 години, защото това се изчерпа.

и сега май ще излезем от него благодарение на Вашето сериозно изказване, за което Ви поздравявам. Аз искам само да се обърна към Вас, господин Арабаджиев, и да Ви помоля, не ставайте наивен. Вие обяснявате много точно и за децентрализацията на общините, и за това какво се е случвало до момента. Аз искам само да се обърна както към Вас, така и към репликиращите Ви допреди малко и да им припомня, тук не става дума за 12-годишен слоган, господин Арабаджиев. Става дума, че хората не са забравили и няма да забравят баницата от настилки пред „Свети Седмочисленици“, гранитните блокове, в които хората си разбиваха главите по „Граф Игнатиев“, цялата карикатура „Граф Игнатиев“, която стана обект на размисъл в цяла София. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Няма да го забравят скоро! Няма да забравят осветление, което струва три пъти колкото реалната цена. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Нищо от това няма да се забрави лесно! И за шест месеца, когато се вадеха дъвка след дъвка – то не бе зелен сертификат, то не бе Македония, то не бе ли какво, когато се спъваха всички законодателни процеси, сега на седмия – седите така, Вие нищо не сте показали. Как ще покажем, като ние стояхме до 10,00 ч. в процедури да слушаме този и онзи, които се упражняваха в риторика тук, от трибуната. Затова нека да запазим наистина добрия тон, нека да приемем бюджета, но нека да не се замеряме непрекъснато с това

и Вие много добре го знаете това нещо – аз ще съм най-щастливият човек, кметът на град София, който и да е той, ще е най-щастливият човек. 40% от приходите в държавата, брутният вътрешен продукт идва от град София. София. Истината е, че при една недобре направена реформа за децентрализация ще се окаже така, че разликата между различните общини ще стане още по-голяма. Вие много добре го знаете. Всичките други идеи за увеличаване – доколкото разбрах, Вие искате да увеличавате данъците не само на сделките от 150 милиона, а понеже били по-малко приходите от данъка върху имотите, да се увеличат и те. Ние сме против да се увеличават данъците. Но истината каква е?

Ако сложите във Виена – мисля, че бюджетът беше в порядъка на 8 – 9 млрд. евро на година, и там заради това аз съм виждал как се качват едни хора и чистят примерно светофара на стълбичка, защото просто наистина имат достатъчно ресурс да си го позволят това нещо. Вие не може да ме убедите, че в град София, живеейки два милиона души тук, ние ще трябва – какво? – да дадем примерно едни 20 милиона и с това ще си измием ръцете. Няма такъв град! Трябва да го подкрепим този град. Ние не наказваме никого, разберете го. Не наказваме кмета – даже и поименно няма нужда да се споменава, той е на град София, избран е от всички софиянци. Има избори догодина, хората ще си кажат своето мнение, но не може да позволяваме всичките граждани да стават заложници. Не съм съгласен с Вас, че Вие искате да поставите едва ли не „Оправяйте се там, нас не ни интересува“. Не може да не ни интересува. Даже преди години, между другото, имаше такава идея, парламентът не я възприе – част от данък общ доход да идва в част от общините, но трябваше да бъде взето такова решение на общинските съвети във всеки един град. Само че и самите общини ги е страх от това нещо, за да го вземат като решение. Последно и приключвам. По повод на това, че едва ли не общините зависят от държавата. Е, аз мога да Ви гарантирам и може да питате, тъй като Вие сте отскоро депутат, но може да питате Вашите колеги от всички парламентарни групи, които имат представители в местната власт, че държавата по времето на ГЕРБ

Няма нужда. Аз смятам, че ще продължавам и занапред да спазвам Правилника и ще се огранича в рамките на позволеното ми от Правилника време. Отзад напред. Господин Ненков, не мога да се съглася с Вас. Да, може правителството на ГЕРБ да е финансирало проекти на всяка една община независимо от политическите цветове. Въпросът е, че е било с решение на правителството и на Министерския съвет. А аз искам парите да останат във всяка една община, където хората живеят и там ги изплащат. Да, може и София ще получи повече средства при една децентрализация, но тук може да остане механизмът за трансфер и допълнително, така че за допълнително наваксване на по-малките общини. Не мога да се съглася с това, че добре се управляват финансите на Столична община. Именно на това искам да акцентирам тук, че не мога да гласувам 74 милиона, като знам как се разходват в момента средствата на Столична община. И Ви давам пример. Наистина София има нужда от много средства по един анализ имаме нужда от 4 млрд. лв. за компенсиране и изкупуване на частни терени, попадащи в улици или зелени терени, така че да си запазим парковете. Обаче госпожа Фандъкова, или – хайде да не ѝ казвам името, кметът на Столична община, защото който и да е кмет, но аз смятам, че ако имахме друг кмет, щеше да се представи по-добре – отделя по осем милиона на година. милиона на година, а при необходимост са 4 милиарда! Знаете ли, аз бях заместник-кмет на един от районите в Столична община. Подадохме от обекти малки парченца – над 100, към главния архитект на Столична община за обезщетяване, за реализиране на улици, за запазване на зелени пространства в парковете и оттам ни казаха: „Кажете ни кои са Ви трите приоритетни обекта, които да можем да обезщетим?“ Познайте и вижте колко улици се загубиха и колко паркове ще изчезнат, ако не намерим тези средства. И аз съм сигурен, че трябва да има повече средства Столична община, трябва и държавата да се ангажира допълнително за тези 4 милиарда, така че да запазим за поколения напред зелените площи, желание от Столична община да се проведе този разговор. Имаше едно дружество „Софияплан“, което направи математически анализ да приоритизира кои терени на първо място да се обезщетят. Не виждам резултата от това. решиха да променят ръководството на дружеството и в крайна сметка този, който показва недостатъците на управлението в Столична община, да му се запуши устата. хората не са забравили и един израз: „Хубаво е, но не е готово“, защото те още го виждат. Виждаме ремонта на трамвай № 5 как се провежда, на площад „Македония“ – още преди да е приключил, се разпада ремонтът. Така че тук говорим и за управление на финансите и по отношение на строителство и инфраструктура. Госпожо Атанасова, говорите за трафика на Дунав. Ако ние управлявахме тези 12 години, щяхме да имаме поне пет моста на Дунав. Благодаря Ви. Благодаря, господин Арабаджиев. За процедура – господин Чолаков. Чолаков. Докато почистят, само да припомня няколко неща. Първо, все пак да не забравяме, че обсъждаме конкретни текстове на второ четене. Вярно, дискусията е широка, но максимално моля да се придържате, тъй като често излизаме и правим такива доста по-общи дискусии, а все пак малко повече дисциплина, моля, от изказващите се. Второ, това, че имате пет минути, не е казано, че трябва да се използват целите пет минути. Ако имате да кажете нещо важно, мисля, че може и по-кратко. И трето, наистина нека репликите да са така, както е по Правилник – за възражения, а не за допълнителни уточнения, даване на време. време. Разбирам, може да се случи, но да не става пък системно, за да може все пак в разумно време, без да прекратяваме дискусиите, да можем да приключим работата. Само искам да кажа, че оставащите изказвания на записани вече колеги са са още 12 изказвания. Заповядайте, господин Чолаков, за процедура. Аз исках всъщност, господин Председател, да направя точно тази бележка, че е добре колегите да се придържат към темите, но Вие с мъдростта си вече го направихте. Наистина няколко пъти правите забележка да се придържаме и всички да се придържат към това, за което се говори, и към текстовете на бюджета. В тази връзка не мога да не кажа, за да се облекчи дискусията и да върви по-плавно, не е необходимо, колеги, непрекъснато да се говори за 12-те години на ГЕРБ, защото всяка реплика за 12-те години на ГЕРБ поражда ответна реплика за новото управление. Тук няма да се стърпя да кажа, че новото управление не е внесло нито един проект, който да решава някои от стратегическите въпроси на страната, но пък е внесло Закон за изменение на Закона за хазарта. Много ми беше интересно кой първи в този парламент ще посмее да внесе изменение на Закона за хазарта и какво ще пише в него?! В мотивите знаете ли какво пише – на ПП, на ПП?! Ей сега ще Ви обясня – да се насърчи масовото ползване на тази услуга от населението.

Благодаря, господин Председател. Аз имам процедурно предложение. Понеже казахте, че поне 12 човека още има записани, може би сега е моментът да гласуваме продължаване на времето до изчерпване на тази точка – приемане на бюджета.

Хората ни гледат, чакат уреждането на пенсии, на бюджета, на други неща, ние се занимаваме тук с предизборни престрелки, с някакви закони за хазарта и други. Ако почнем да дебатираме за хазарта, не е във Ваш интерес – 700 милиона ги няма! Това ли искате – да излезем и да обясним как криете крадците на 700 милиона на българския народ?! Дайте да си седнем където трябва и да дадем парите на хората.

Ако искате, докато се съберат колегите, да Ви изчета кой е записан за изказване. Мисля, че ще бъде полезно. След гласуването за удължаване на времето думата ще получи Десислава Танева, след нея са Ализан Яхова,

Танева, след нея са Ализан Яхова, Александър Иванов, Имрен Мехмедова, Цвета Галунова, Рамадан Аталай, Михаил Илиев, Деница Сачева, Костадин Ангелов, Лъчезар Иванов, Фатме Рамадан, Евгения Алексиева.

Вас. Колеги, мисля, че се посъбрахме. Подлагам на гласуване направеното предложение от господин Ганев: времето на днешното заседание да бъде удължено до изчерпване на точка първа от дневния ни ред, тоест приемането на бюджета. Гласували

режим на гласуване. Гласували 227 народни представители: за 226, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието.

Господин Председател, ще си позволя да направя две процедури и моля да ги подложите на гласуване. Тъй като все пак трябва да спазваме и Правилника, в който ясно е написано, че при процедура за прекратяване на разискванията се прекратяват веднага. Тук стана някакво тълкувание на Правилника от ръководството на Народното събрание и се възприе – до всички записали се, до половината записали се. Затова предлагам ясно две процедури и каквото реши Събранието. Едното е да прекратим разискванията веднага, второто е да го прекратим след записаните

Благодаря Ви, господин Председател. Правя обратно предложение, защото считам, че предложението на господин Свиленски е недопустимо, защото докладвани са 15 параграфа, господин Свиленски. Ако бяха докладвани параграфите един по един, щеше да има възможност народните представители да вземат участие по всеки един от параграфите. Затова благодаря на председателя, че състави такъв списък, че дава думата на народните представители да обосноват своето предложение и дебатът върви според мен сравнително спокойно и експертно по текстовете в Закона за държавния бюджет. Считам, че е недопустимо да ограничите възможността всеки народен представител, който е вносител, да обоснове своето предложение. Затова моля, оттеглете го. Нека да не нарушаваме добрия тон. Има още не повече от 10 или 12 човека, да, записани са, и тогава ще приключи този дебат и ще преминем към гласуване. Не възразявам да е така.

Предлагам да направим така, тъй като по различен начин е подхождано, но аз лично смятам, че така или иначе колегите, които са изявили желание и са се записали вече за за изказване, следва да ги чуем. Затова бих предложил да направим така – да подложа на гласуване прекратяване на дебатите, но с уточнението, че няма как да не дам думата на останалите, които вече са записани. вече са записани. Държите ли да си го кажете, господин Гаджев, това, което ми казахте? Заповядайте. Тъкмо щях да коментирам, но все пак кажете. Защото аз, честно казано, не виждам как едно и също нещо ще бъде подложено на гласуване за един и същи дебат по една и съща точка от Законопроекта, по един и същи дебат.

Аз ще го подложа на гласуване, тъй като все пак е процедурен въпрос и логично е да можем в дадени моменти да преценяваме дали, макар да е било отхвърлено вчера, да преценим, че можем да го гласуваме сега. Все пак говорим, пак казвам, за процедурни въпроси. В Правилника това не е уточнено. Така че подлагам на гласуване предложението да прекратим дебата, след като

Разбира се, не значи, че някои от колегите може пък да решат да не се изказват през това време, също е опция. Гласували 204 народни представители: за 161, против 35, въздържали се 8. Благодаря. И сега давам думата на Десислава Танева.

Танева. Колеги, Десислава Танева има думата. Моля, който остава, да я слуша, който не, тихо да напусне залата.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Моето изказване е по повод направеното от група народни представители от ГЕРБ-СДС предложение за промени по така представения ни бюджет в областта на земеделието. Какво включват тези промени, една част от които подкрепени, за което изказвам благодарност на Бюджетната комисия за колегите, подкрепили тези предложения, и във втората част неподкрепени по отношение на предложението за увеличаването на доходите на персонала, за което ще се спра накрая. По отношение на подкрепата на земеделските стопани искам да кажа няколко думи защо е наложително това, защо закъсняваме и защо е крайно необходимо това да стане в спешен порядък. След ковид пандемията, за съжаление, и икономическия ефект от нея войната в Украйна продължи да нанася негативни отпечатъци върху пазарите на селскостопанска продукция, респективно на земеделските производители. Какви налични инструменти Комисията предостави на държавите членки, първите от които са съобщени още от 23 март 2022 г.? Отдели 500 млн. евро кризисен резерв за подкрепа на земеделските стопани в страните членки. На България пакетът беше 10,8 млн. евро, 10,8 млн. евро, с възможността още два пъти толкова да предостави национални средства, или близо 65 млн. лв., или в този порядък, сега не съм съвсем точна. Като реакция на тази възможност, която е налична от 23 март, Министерството на земеделието миналата седмица обяви за публично обсъждане наредба за предоставянето на тези средства на сектора. Странно защо от него липсват зеленчукопроизводителите и овощарите. Няма мотиви към това защо са изключени от тази подкрепа. Включени са сектор „Птицевъдство“, „Свиневъдство“ и „Оранжерийно производство“ и Лозаро-винарския сектор сектори, които по принцип имат, разбира се, същата нужда от подкрепа, но и животновъдството е изключено, останалото, тоест едни от най-недофинансираните сектори са изключени от този проект за подкрепа, който е реализация на инструмента, наличен от 23 март. Втората възможност е временната рамка за мерки за помощ на земеделските стопани в държавите членки, наличен също от 24 март, колеги. Тази временна рамка на практика повтаря ковид рамката, която беше налична след пандемията. Тя дава възможност един земеделски стопанин да получи 35 хил. евро таван на помощта, а малко и средно предприятие – до 400 хил. евро. Искам само да отбележа, че до този момент по тази временна рамка няма реакция на българското правителство, няма направен обществен дебат между земеделските стопани и тези малки и средни предприятия и няма никаква индикация за това какво ще е решението за възползване от възможността за подкрепа по тази временна рамка, налична от 24 март, повтарям. Сега сме 1 юли. Други страни вече направиха съответните нотификации. В така представения ни бюджет за тази временна рамка са предвидени 150 млн. лв. като решение на правителството, което, разбира се, ние подкрепяме, но смятаме за крайно недостатъчно, поради което сме предложили допълнителна подкрепа по тази мярка и по други национални помощи за това в размер на 350 млн. лв. Комисията, бюджетната, е подкрепила размера в 300 млн. лв., което, разбира се, ние също подкрепяме. третият инструмент, който Комисията предостави като наличен, който се прие на 20 май, който също, между другото, повтаря наличен инструмент от ковид пандемията, това е възможността 5% от бюджета на Програмата за развитие на селските райони да бъде предоставен по мярка в подкрепа за последствията от войната в Украйна. Тук лимитите са 15 хил. евро за земеделски стопанин и 100 хил. евро за малко и средно предприятие с условието до 15 октомври 2023 г. средствата по тази мярка да бъдат платени. Към настоящия момент няма отворен публичен дебат от правителството за програмирането на тази мярка и условията за нейното прилагане. Тук искам само да вметна, че нейното прилагане е в екшън плана на Министерството, който ни беше предоставен, да не се загубят пари по Програмата за селските райони тази година – нещо, което не се е случвало от 2007 – 2008 г. Или извън това, че не е предмет на бюджета, се надяваме, че това в спешен порядък ще бъде направено поради двата ефекта. Втората част от предложението, което не е подкрепено, е за доходите – 8 млн. лв. за увеличаване на доходите на персонала, особено и най-вече належащ проблем в Българската агенция по безопасност са храните. Инспекторите са на крайно ниски заплати, те работят на терен в най-трудните условия. Изпълнителната агенция по горите инспекторите са на крайно ниски заплати. Ние очакваме от тях ефект, а в същото време, за да избереш качествен персонал, за да може да се развиват, трябва да имат и адекватно заплащане. Те изостават безкрайно много. Мога да дам един пример,

част от някои дейности, които започнаха да правят, наема на граждански договори за неквалифициран труд за 1500 лв., а инспектори със стаж получават под 1000 лв. Това е изключително, как да кажа, отношение към тази агенция, без която не може да функционира изобщо агрохранителната верига. И аз апелирам за за разбирателство между отделните групи, ние да направим съответните редакции и да подкрепим това предложение. На дуплика ще го кажа. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Танева. Имате реплика от господин Христов, така че ще можете в дупликата да довършите предложението.

помощта, която бихме заделили от държавния бюджет, би следвало да бъде насочена в две посоки. Първата посока е да съхраним земеделските производители да избегнат фалит, защото те работят при тежки условия във връзка с тези постоянно растящи цени на суровини, материали и всички останали компоненти, които се ползват в земеделското производство. Втората е да овладеем в известен смисъл, ако мога така да се изразя, цените на крайните продукти.

заделени безпрецедентни като размер средства за подпомагане на земеделските стопани. От друга страна, виждаме, че някои от тях се оплакват, че вървят към фалит. Това е първият ми въпрос: има ли такова нещо или не? Вие като бивш министър на земеделието как смятате? И второ: защо успяха – дали защото веднага приложиха мерките в другите европейски държави, да задържат цените на хранителните продукти, на плодовете и зеленчуците, а в България това не се случи? Дали забавянето на тези мерки доведе до този рязък скок на цените, оттам на инфлация, а оттам на обедняването на българските граждани. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Христов. Има ли други реплики? Заповядайте за реплика.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 аз виждам, че наистина Ви е грижа за това как се развива българското земеделие и Ви благодаря за отправеното предложение. Аз мога да Ви кажа как би се справило българското земеделие. „Аз Ви предлагам да се придържаме, че нямаме такива измами и всичко е наред. Защото иначе и това финансиране ще ни спрат. В крайна сметка ние изпълнихме това, което браншът искаше. Но сега да се хвалим какви измамници сме… Утре нали ще кажат, значи не трябва да получавате тази помощ.“ Ето това, госпожо Танева, е олицетворение на това как се развиваше българското земеделие и предложенията Ви в момента са абсолютно лицемерни. Благодаря, госпожо Сивева. Заповядайте, за трета реплика Уважаема госпожо Танева, няма как в дуплика да обучите колегите какво е това „земеделие“, какво трябва да се направи. Но Ви моля за разбиращите колеги да обясните – тези 8 млн.

Госпожо Султанова, по принцип за хора, които от тази трибуна си четат телефоните, за да кажат репликите, или листчетата, които са си написани, не отговарям. Искам да кажа, че пак бих повторила същото. А Вие какво морално удовлетворение получавате, като унижавате държавата си и я оклеветявате? Да, всички проверки – и за къщи за гости, и за 2% обвързана, съм ги направила с мои заповеди. Това, за което се говори и се изнасят данни, са проверки, направени по моята политическа воля. А Вие, за да се изказвате по земеделие, трябва първо да се ограмотите.

Да, господин Христов – истината е, че всяка не навреме дадена помощ, на практика тя губи ефекта си и няма смисъл. За съжаление, това, което ни очаква в близките 2 – 3 месеца, също не е обнадеждаващо за земеделските производители. На 12 май, мисля, че беше, излезе съобщение на Комисията и така се осигури план за действие на сините коридори на солидарността. В момента положението вече става доста тежко. Пристига по четири пътни артерии земеделска продукция от Украйна, която във връзка с решението на Комисията е без тарифи, без мита. Това, за съжаление, се прави без абсолютно всякакъв контрол от държавата – фитосанитарен, фискален, и дъмпингира българското производство. Всяка ненавременна подкрепа, всяка недостатъчна подкрепа ще продължи процеса по фалити на малките стопанства, в животновъдните особено този процес вече трае 5 – 6 месеца, мерки няма и аз призовавам, независимо от политическата нестабилност, което правителство дойде на власт, първо да обезпечи сините коридори на солидарността. Всичко, което се прави на пазара, трябва да бъде при съответните фискални правила, защото иначе последствията ще се утежнят още повече. Във връзка с това и предложение за редакция, господин Председател, е в частта за земеделие на стр. 32 в окончателния текст, област „Земеделие“, цифрата „300 млн. лв.“, тоест аз предлагам, тъй като приемам, че в Бюджетна комисия е имало политическа воля за общия размер на подкрепа на сектора,

да се добави нов ред 12.4 със следния текст: „за увеличаване на доходите на персонала в структурите на Министерството на земеделието, в това число Изпълнителната агенция по горите и Българската агенция по безопасност на храните 8 млн. лв.“ Това е сумата

Благодаря, господин Председател. Слушах с внимание това, което се говори за земеделието.

Няма лошо – ще се научат за следващия мандат, но ще останат по-малко. Така че моля само въз основа на Правилника да им давате думата, особено ако не са им написани предварително – на госпожата бяха, и се затрудняват.

че космополитността в някои личности, случайно попаднали, води до това, че продават националните интереси. Само да уточня, че истината е, че споменахте госпожа Султанова поименно, затова тя правилно поиска лично обяснение и обясни защо чете – защото е трябвало да цитира точно думи.

уважаеми дами и господа народни представители! Моето изказване е във връзка с предложението на парламентарната група на ДПС за увеличаване на средствата за подкрепа на земеделските стопани по мерки, с които се компенсират повишените цени на енергоносителите, фуражите, препаратите за растителна защита, горива и торовете с 300 млн. лв. Преодоляването на последиците от ковид пандемията и по-високите цени на електроенергията изискваха своевременни мерки в началото на настоящата година за осигуряване на финансово подпомагане на земеделските стопани. Ковид помощта, която Министерството на земеделието предостави в размер на 143 млн. лв., достигна до българските фермери на 15 юни. Една закъсняла нотификация и закъсняло изплащане на тези средства заедно с наслагването на последиците от военните действия в Украйна доведоха сектора да бъде в критична ситуация. За първото тримесечие на тази година националната статистика отчита повишение на цените на продуктите и на услугите за текущо потребление в селското стопанство с 37,6% спрямо същия период на миналата година. 152% е увеличението на цените на минералните торове, 32% се отчита повишение на цените на енергоносителите. Само на база цени през месец юни 2022 г. спрямо предходната година увеличението на цените на минералните торове е 190%. като оценим междинното потребление в сектора с тези индекси на цените, повишението на разходите за селскостопанско производство е с 1 млрд. 695 млн. лв. Това са именно разходите за семена, горива, енергоносители, торове и препарати. Със 115 млн. лв. са завишени производствените разходи само за торове, и то в най-уязвимите сектори, като производство на зеленчуци, плодове, фуражи за изхранване на животни. Има повишение и при производството на грозде и тютюн. 378 млн. лв. е увеличението на разходите за горива и енергоносители. 77 млн. лв. са повече разходите за производството на зеленчуци в оранжерии. 205 млн. лв. са увеличените разходи за фуражи. С предложеното увеличение от 300 млн. лв. общият ресурс за земеделието за втората половина на тази година ще бъде 450 млн. лв., който ще осигури оцеляването на най-засегнатите земеделски производители и задържане на цените на селскостопанските продукти до края на годината. Предложеното увеличение ще даде възможност и за подпомагане на сектори и категории стопанства, които в момента не са подпомогнати по ковид мярката. Това например са производителите на черупкови плодове, които са извън обвързаната подкрепа и не получават средства по кризисните мерки. При тях увеличението на разходите за торове и горива са над 13 млн. лв. Има 6 хиляди дребни стопанства, които отглеждат до 10 крави и до 49 овце и кози, които също са изключени от от подпомагането по схемата за минимални помощи и ковид мярката. По данни на Министерството на земеделието потенциалният брой на земеделските стопани, отглеждащи животни, пчелни семейства, и производители на плодове и зеленчуци, на маслодайна роза и на ориз е над 50 хиляди и с предложените от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ допълнителни 300 млн. лв. финансовият ресурс от 450 млн. лв. ще осигури подпомагане средно в размер на 9 хил. евро на стопанство. Искам да припомня, че при приемането на основния финансов закон на страната за 2022 г. ние от „Движение за права и свободи“ предложихме средства за сектора да бъдат увеличени с още 200 млн. лв. Тогава управляващото мнозинство не го прие това, но през очите на времето и оценка на кризата в момента оценката е, че това предложение е било напълно основателно. Тогава не бяхме чути, но тези 200 млн. лв. тогава са днешните 150 млн. лв., които правителството иска за актуализация на бюджета. На 23 март Европейската комисия прие Временна рамка при кризи. От месец април полските фермери вече получават компенсации за завишените цени на торове, българските земеделски стопани все още няма такова подпомагане. С настоящата актуализация ще бъде осигурен финансовият ресурс, а тепърва предстои нотификация и едва след това изплащане на помощта. Днес, уважаеми народни представители, с това предложение и с исканите допълнително 300 млн. лв. ние от „Движение за права и свободи“ задаваме правилната посока за действие в кризисен момент като този анализ и финансова оценка на ситуацията в земеделието, активна комуникация с представителите на сектора и представителите ни в Европейския парламент и адекватни действия, а не както е през последните шест-седем месеца или без оценка на загубите, само обещания и закъснели мерки. Предложението на парламентарната група е отговор на земеделските производители и на исканията на бранша. Подкрепата днес от наша страна и осигуряването на този ресурс е отговорът, който очакват от нас българските фермери, които гарантират продоволствената сигурност в тези трудни времена. Благодаря, госпожо Яхова.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Яхова, Вие много аргументирано представихте защо са нужни тези средства за сектора. Искам само да припомня нещо, че първата политическа партия, която по време на дебатите още преди да отворим въобще мярката за актуализацията, каза, че няма заделени средства за земеделието, е именно „Движение за права и свободи“. Освен това „Движение за права и свободи“ е единствената партия, която направи среща със земеделския бранш, за да чуе какви са техните искания. Нашето предложение от тези 300 милиона е именно на базата на исканията на сектора. Освен това „Движение за права и свободи“ осигури и среща на земеделския бранш за първи път с еврокомисаря в Брюксел. Така че, госпожо Яхова, според Вас тези средства ще бъдат ли достатъчни наистина да покрият тези извънредни разходи, които имат нашите земеделски производители? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Мехмедова. Има ли други реплики? Не виждам. Заповядайте за дуплика, госпожо Яхова.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

Министерството на земеделието и от Министерския съвет. Така този пакет от 450 милиона ще осигури минимум 30% компенсация на увеличените разходи, които, както казах, по статистически данни са 1 млрд. и 600 хил. лв. Те ще бъдат достатъчни, при условие че се предприемат незабавни действия от страна на Министерството на земеделието, за да бъдат нотифицирани държавните помощи пред Европейската комисия, и бъдат изплатени в най-кратки срокове.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! По така изчетените текстове за параграфи от 1 до 15 ще си позволя да мотивирам предложението, направено от мен и колегата Александър Ненков, за подпомагане на общините в извършването им на транспортната услуга. След това ще продължа, ако ми остане време, с изказване по един друг текст. Предложението, което с колегата Ненков сме направили, води до увеличение на държавната субсидия за вътрешноградския транспорт в Столична община – 74 млн. лв., след редакция спрямо предвидената в държавния бюджет сума от 15 млн. лв. Тези средства, колеги, осигуряват качествена транспортна услуга в Столична община, компенсират натрупаните в резултат от пандемията на COVID-19 и ценовата енергийна криза загуби, като се отчита и социалният характер на дейността. Предложението отчита и факта, колеги, че единствената страна в рамките на Европейския съюз е България, която не предприе мерки за защита на вътрешно-градския транспорт. Здравната криза, породена от COVID-19, доведе до сериозна промяна в придвижването и на работещите в Столична община. Отливът на пътници вследствие на ограничителните мерки, въведени от държавата през 2020 г. и 2021 г., доведе до средно намаление на пътниците и съответния спад в приходите от 30%, като за отделни месеци този спад достигаше до 70. В допълнение на това, колеги, кризата с цените на електричеството и природния газ от лятото на 2020 г. и към момента продължава, и за съжаление, не е съчетана с целеви мерки за компенсиране на социално значимите услуги, каквато е вътрешноградският транспорт. Разликата в разходите за енергоизточници за транспортни оператори през 2019 г. съотнесено към 2022 г. е 65 млн. лв. след отчитане, естествено, на компенсациите, предоставени чрез държавния бюджет. От октомври 2021 г. до момента общинските транспортни оператори са получавали компенсация само за електрическа енергия, като общо получените компенсации през 2021 г. са в размер на 5 млн. лв., а през текущата 2022 г. са получени още компенсации в размер 7,4 млн. лв. Приходите по мярката са включени в общите приходи на дружествата за съответната година. Колеги, това не изчерпва нашето предложение. Ние предлагаме да се увеличи и размерът на предвидената субсидия за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт, и в транспорта в планински и други райони. Предложението ни е субсидията от 50 млн. лв. да бъде увеличена с 16 млн. и 500 хил. лв., като целта на предложението е да се постигне субсидиране в пълен размер за предоставянето на посочената услуга от общ икономически интерес, като по този начин се осигури мобилност на населението по посочените линии. сред съществените аргументи в подкрепа на нашето предложение, колеги, е увеличените средства да се посочат във връзка с намаления пътникопоток вследствие от пандемията COVID 19 и резкия скок в цените на горивата и електроенергията.

от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, като предложението ни е за тези превози да бъдат предвидени допълнителни 20 млн. лв. Така ще бъдат обхванати всички редовни автобусни линии, като изискването е кметовете на общините да предоставят средствата на превозвачи, които спазват нормативно установения ред и правилата за извършване на обществен превоз на пътници, предвидени в Закона на автомобилните превози и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. С приемането на това предложение, колеги, се осигуряват субсидии за всички редовни автобусни линии, с което ще се постигне пълно съответствие с Регламент ЕО/1370. Като заключение ще си позволя, колега, да спомена още веднъж, за нас непълноценната мярка, ненасочена към нито една целева група, е за подпомагане във връзка с едни 150 млн. лв. – казвам го леко иронизиращо, защото 150 млн. лв. са голяма, голяма, така да се каже, сума, разходвана от републиканския бюджет, която няма да постигне желания ефект и ще бъде затруднено прилагането ѝ – и от страна на администрацията, и от страна на бензиностанциите. В допълнение мога да кажа, че до веригите бензиностанции и особено до малките бензиностанции все още не е комуникирано от страна на държавата как да бъде прилагана мярката с подпомагане от 0,25 ст. на литър за горивата – бензин, дизел без добавки, газ за движение на автомобили и метан. метан. Искам да кажа, че тези 150 млн. лв. няма да стигнат за повече от месец и половина и особено ще бъдат използвани от хора, които имат средства и възможност за ваканционни уикенди, ще планират своите летни месеци на море, като ще се възползват много повече пъти от един път за зареждане на месец, както беше и в първоначално предложения вариант. За съжаление, видяхме, че и той се измени. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Иванов. Има ли реплики? Няма. Имрен Мехмедова има думата. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, вземам отношение във връзка с една земеделска тема и с предложението на „Движение за права и свободи“ – за увеличаване на сумата за еднократна подкрепа, свързана с производството на микроземеделските производители, от 5 млн. лв. на 33 млн. лв. Тази сума от 5 млн. лв. е предвидена още при приемането на този бюджет през месец февруари, но към този момент е неизползвана. Нашето предложение е тези средства, увеличени с 28 млн. лв., да бъдат използвани за покриване на извънредните разходи за повишените осигурителни вноски на микроземеделските производители. По време на толкова кризи пред сектор „Земеделие“ се увеличи минималният осигурителен доход на земеделските производители. Секторът е засегнат от ковид кризата и след това от повишените разходи, породени от войната в Украйна. Колеги, не беше моментът именно тази година да се увеличава минималният осигурителен доход. има регистрирани около 33 хиляди земеделски стопани, осигуряващи се на минимален осигурителен доход, като в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за еднократна подкрепа, свързана с производството, и микроземеделските производители са предвидени едва 5 млн. лв., които са твърде недостатъчни за покриването на извънредните осигурителни вноски на земеделските производители, породени от увеличението в минималния осигурителен доход – от 420 лв. на 710 лв. Колеги, смятам, че ще подкрепите предложението на „Движение за права и свободи“, за да можем да запазим нашите малки земеделски производители. Нека да не ги изпращаме и тях в чужбина заради непосилните разходи пред тях и да коригираме сега това увеличение, което имат те, при актуализацията на бюджета. Сигурна съм, че всяка една политическа формация има избиратели в този сектор. Затова нека да защитим нашето родно производство и да запазим препитанието на хората от малките населени места. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Мехмедова. Реплики? Не виждам. Следва изказване на Цвета Галунова. Заповядайте.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, искам отново да върна темата в сектора на културата и да Ви насоча вниманието в две предложения, които касаят музеите и галериите – две разумни, последователни предложения, които отправям към Вас, с призив да продължим това, което започнахме по време на гласуването на първия бюджет през месец март и се уверихме, че ще довършим по време на актуализацията на бюджета. Предложението № 257 касае музеите и галериите на общинска субсидия. Тези музеи и галерии се намират предимно в малките населени места те останаха извън финансирането тази година. Те не са получавали средства тази година от първия бюджет, който гласувахме. Също така те са останали трайно извън сферата на държавното финансиране, като за тях не е предвиден и правен механизъм, по който те биха могли от музеи с общинска субсидия да минат на държавна такава. В момента те разчитат изцяло на ограничените възможности на общините, които, както добре знаем, изнемогват така или иначе посредством многото натрупани кризи. Това предложение е гласувано единодушно положително в Комисията по бюджет и финанси, за което искам да изразя своята благодарност към народните представители. Разбира се, ще се радвам, ако това предложение бъде гласувано и тук положително. Второто предложение, което имам, е № 258 и касае останалите 124 музея на държавна субсидия. В началото на годината Сдружението на българските музеи отправи искане за увеличение с 24 милиона на стандарта за държавно субсидиране на тези музеи и галерии. Тогава ние дадохме 12 милиона, тоест половината от техните искания, като ги уверихме, че на актуализацията на бюджета ще дадем останалата част и отново ще помислим за тях. Силно се надявам, че днес ние ще завършим започнатото, защото показваме една последователност в исканията си. Тук е моментът това да го подчертаем много дебело, защото каквото сме поискали през месеците февруари и март, същото нещо го искаме и сега. Това е последователност в нашите искания, средствата ще отидат за модернизиране на материално-техническата база, обновяване на фондохранилищата и залите, за да отговарят те на международните стандарти за опазване и представяне на националното ни богатство. Тук отново изразявам благодарност на тези народни представители, които са гласували в Комисията по бюджет и финанси „за“ и на тези, които са се въздържали от глас, защото са си оставили възможност да размислят днес в пленарната зала.

Господин Председател, така както с Вас го изговорихме, тъй като процедурата за изказвания беше прекратена, ще направя под формата на реплика редакционно предложение за редакционна промяна в предложение № 47-254-04-221. Това е предложението на ВЪЗРАЖДАНЕ по отношение възнагражденията за служителите в Народното събрание. Нашето предложение за редакционна промяна гласи следното: „Да се създаде в чл. 3, ал. 6, изречение второ: „Преди извършване на промените по бюджета на Народното събрание за сметка на икономията да се увеличат възнагражденията на парламентарните служители в размер до 1

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, аз ще Ви върна малко към темата „Енергетика“ – газа, „Булгаргаз“, „Булгартрансгаз“. За земеделците разбрахме, че всичко е наред, всичко е уредено, има достатъчно средства, обаче какво става с осигуряването на газа и с помощите, които отпаднаха, които няма да получат онези това ще вземем отношение в Преходните и заключителните разпоредби. Уважаеми колеги, днес може би е денят, в който трябва много ясно да се чуе, че за на газ не може да се говори, за стабилност в доставките на газа изобщо не трябва да става въпрос, за предвидимост изобщо да не говорим. Най-отговорно Ви заявявам, че България вече няма газ. Чирен е запълнен 34%, и то с онези количества, които ги оставихме още през зимата. Двата кораба, които бяха договорени от господин Асен Василев, по незнайни причини вече са разтоварени в Турция и са доставени в България с 11 долара по-скъпа цена от газа, който получаваше България. Много пъти сме казвали от тази трибуна, че ако от бизнеса не знаят, ако нямат сигурност и предвидимост, те няма как да си планират по-нататъшното производство, което днес става факт.

рамки, където е показана България, ще видите, че газът за индустрията в България е с най-висока цена, а газът и за бита не е от най-евтините. Ще кажете: „Добре, че го има.“ Добре, че го има, защото тази зима вече няма да има и газ. Днес „Булгаргаз“ са вече над 300 милиона в загуба, а изискваме да им дадем държавна помощ в рамките на 150 млн. евро, за да изтеглят кредит, и забележете, за този кредит е записано точно, че трябва да се изтегли от Европейската банка за развитие, а също така и на „Булгартрансгаз“ са му необходими онези средства, с които да разширяват Чирен, но там няма определена банка. И си задаваме въпроса: кой и защо е написал за тази гаранция, която е дадена на „Булгаргаз“, и е определена и банката? Уважаеми колеги, ситуацията в страната относно доставките на суровините от гледна точка на газа вече трябва да е ясна на всички. Трябва да ни е ясно и още нещо, нещо, да ни се изясни: освен че е определена и банката, все още няма регламент кой ще поддържа стратегическия резерв в Чирен? Дали ще е „Булгаргаз“, дали ще е „Държавен резерв“, дали ще е някоя частна фирма, кой ще бъде това, все още няма регламент, а ние днес ще гласуваме и ще им дадем тези пари. Уважаеми колеги, преди няколко месеца, когато се изправих на тази трибуна, Ви обясних, че намесата на господин Асен Василев и на премиера Кирил Петков ще ни доведат до тази ситуация, където вече няма откъде да получаваме онези количества газ, които са ни необходими за бизнеса през летния период. Днес ще договарят или ще се снимат пред един кораб от 65 милиона кубика в Гърция и с това вече двата търга, които бяха пуснали от последния път – за доставка, нито за капацитет, нито за количества, Очаква се понеделник или вторник да бъде обявен още един път търг, но засега проучванията ни показват, че няма и кой да се яви да доставя газ. Разбрах, че петте минути са свършили, но много по-важно е да не свърши времето ни за договаряне на газ,

Думата има Михаил Илиев – заповядайте.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 Ще се спра и ще мотивирам две наши предложения – на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, които пряко са свързани с висшето образование. Първото предложение е 20 милиона за повишаване издръжката на държавните висши училища по чл. 92, ал. 2 от Закона за висшето образование. Чувствителното повишаване на цените на електроенергията, на топлоенергията, предстоящо на водата и на всички консумативи, свързани с обучението, доведе до сложна ситуация в почти всички университети у нас. Наложи се ректорите и академичните съвети да предприемат всякакви мерки за икономии, които в никакъв случай не доведоха или няма да доведат до повишаване качеството на висшето образование, затова спешно предложихме увеличение в рамките на възможностите на бюджета. Настояхме за 30 милиона, но след това ни убедиха, че може да се отделят 20, които едва ли ще са достатъчни, но все пак ще са глътка въздух, за да подобрим качеството на висшето образование и не да търсим варианти как Министерството да осигурява стипендии за децата да учат в чужбина, а да привлечем водещи лектори и да създадем условия нашите студенти да учат и остават в България. Това, че учат в чужбина, няма нищо лошо, лошото е, че само 15 – 20% от обучаемите в чужбина студенти се връщат в България. Това е единият пункт и смятам, че единодушно ще подкрепим това предложение за увеличаване средствата за издръжка на държавните висши училища, като тук искам да обърна внимание, че тези средства за повишаване не се дават безусловно, а те са свързани с изискванията на Стратегията за развитие на висшето образование до 2030 г. до 2030 г. Подчертаваме, че тези средства ще се разпределят на база комплексна оценка на качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, тоест това е много важно и е необходимо да защитаваме точно тази постановка, която е регламентирана от приетата преди две години Национална стратегия. Второто предложение, което също искам да мотивирам, това е за социално-битовите разходи на студентите и докторантите, обучаващи се в България. Ситуацията там също е деликатна и затова парламентарната група на ГЕРБ-СДС предложи повишаване на бюджета със 7 милиона. Тези средства, колеги, ще се изразходват в две посоки. Първата посока е за разходи за студентите. Храноденят в момента е 5 лв., а леглоденят, който се дава за легло в общежитията, е 1,40 лв. Тези средства са изключително недостатъчни в условията на новите цени и тази непрекъснато растяща инфлация. Затова смятаме, че чрез тези пари една част от тези милиони ще се дадат точно на „Студентски столове и общежития“ и на университетите, управляващи общежитията, за да се подобри храненето и да се подобрят условията в нашите общежития. Втората част, която смятаме да се изразходва в това повишение, това са средствата за докторантите. Изключително важен, важен, жизненоважен, бих казал, проблем, тъй като докторантите са нашата смяна. Хората, които ще дойдат след пет-десет години да управляват и да ръководят нашата икономика. стипендиите на докторантите наистина се повишиха. До април месец те бяха 500 лв., след това ги направиха 750. Това беше добра крачка, но разбирате всички, че не може да привлечем най-добрите наши студенти за докторанти, при положение че стипендията е 750 лв., а минималната заплата е 710. Аз съм преподавател и професор по информационни технологии и телекомуникации и трябва да Ви кажа, че изключително трудно е да се привлекат докторанти в нашата област, тъй като най-добрите студенти започват работа с няколко хиляди лева заплата, затова смятаме една част от тази допълнителна субсидия да се даде за ново повишаване на стипендиите на докторантите.

Уважаеми колеги! Уважаеми господин Илиев, аз, разбира се, се солидаризирам с Вашия призив: всички колеги да подкрепят допълнителните средства за системата на висшето образование. Няколко уточнения към това, което казахте. Вие пропуснахте, че всъщност тези 20 милиона, които предлагаме, са различни от онези 20, които имаме в § 17 на Преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета. Те по-точно с в чл. 1, ал. 5 и първоначално бяха насочени в зависимост от комплексната оценка, но знаете, беше обвързано с промяна в правилниците на висшите училища, с въвеждането на методика за атестация, която самият министър на образованието оттегли – методика, която беше обвързана с едни, бих казал, недомислени критерии, наукометрични показатели, които той представи и които също оттегли. Добрата новина е, че в крайна сметка мисля, че има някакво съгласие и с ректорите, и със синдикалните организации в системата на висшето образование тези 20 милиона да отидат за увеличение на минималните основни заплати на академичните длъжности – една от политиките, която започнахме да провеждаме предходните години, и по-точно през 2020 г. Както са важни минималните основни заплати на различните учителски длъжности – учител, старши учител и така нататък, така са важни и за различните академични длъжности – асистент, главен асистент, доцент, професор, защото тези минимални заплати имат сигнално значение спрямо младите хора, които избират да се включат в преподавателската професия. Вие казахте за докторантите. Но това, което казахте за докторантите, че могат да отидат на няколкохилядни заплати, още в по-голяма степен важи за това да ги задържим като преподаватели, което е важно. За да имаме качествено висше образование, трябва да имаме добри преподаватели – най-добрите студенти да стават преподаватели, и трябва да има този изпреварващ ръст на минималната заплата. За съжаление, през 2022 г. го нямаме в бюджета – прекъснахме го, но ако сега се приеме поправката в § 16 и тези 20 милиона се насочат към това, това ще бъде една положителна новина. Предлагаме още 20 милиона, които са за увеличаване на компонента, базиран на качеството. Тоест тези висши училища с по добри показатели за учебна научна дейност и реализация ще получат повече средства. Казано с други думи, ако медицинските висши училища, които имат високи заплати, не получат по единия компонент, ще получат по другия и в крайна сметка Министерството Министерството на образованието ще успее да продължи и двете политики, които са провеждани досега и които, смея да твърдя, са до голяма степен безспорни. Съгласен съм с Вас, че това не е достатъчно. По отношение на средствата за студентите обаче мисля, че за половин година би могла да се направи що-годе прилична компенсация и на норматива за леглоден, и на норматива за храноден и да останат малко и за повишаване на стипендиите на студентите и докторантите. Всъщност за докторантите вече има една крачка, но трябва може би да се направи една по-сериозна крачка по отношение на стипендиите на студентите, предвид това, че инфлацията дори и да не е 20% официално по индекса на Националния статистически институт, тя много скоро ще достигне 20%. Така че едно 20% увеличение ще запази покупателната способност на студентските стипендии и според мен е повече от задължително. Благодаря. Благодаря, господин Вълчев. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колега Илиев, всичко е добре, но беше в реда на нещата да кажете по какви причини в последните 10 години колегите от ГЕРБ отказваха да гласуват предложенията, които аз правех от името на за увеличение на заплатите на преподавателите, изследователите в науката и висшето образование. Поради това че Вашата политика на доходите беше такава, че правилно увеличихте заплатите на учителите, но не казахте, че направихте заплатите на учителите по-високи от нашите заплати и на професорите по нанотехнологии, по компютри и други. И много се радваме, трябваше да кажете, че най-после Вашата парламентарна група узря за предложенията на БСП и ги подкрепя. Иначе няма нищо лошо, но трябва да бъдем точни. Благодаря Ви. Благодаря, господин Гечев. Заповядайте за дуплика, господин Илиев. Уважаеми господин Председател, аз съм съгласен с репликата на господин Красимир Вълчев. Действително пропуснах да кажа, че тези 20 милиона са различни от тези, които бяха заложени преди в бюджета по чл. 17 на Преходните и заключителните разпоредби. Там всички допуснахме една грешка, в резултат на което, както каза и професор Гечев, в много висши училища заплатите на асистентите са по-ниски от заплатите на начинаещ учител, което не е нормално. Вероятно има някакво забавяне, както каза професор Гечев, в повишение на заплатите, но тази политика започна от правителството на господин Борисов през 2020 г. и заплатите бяха повишени чувствително, като бяха определени минимални стойности за асистент, главен асистент, доцент и така нататък. Вярно е, че сигурно сме закъснели, но по-добре късно, отколкото никога, и трябва да продължим с тези темпове да вървим напред, тъй като наистина нещата във висшето образование не са достатъчно добри или не толкова добри, колкото бихме искали да бъдат, за да се сравняваме с водещите европейски и американски университети, поради което и голяма част от нашите деца напускат България. Пак повтарям: няма лошо, че отиват да учат в чужбина, лошото е, че не се връщат, а това е много важно и затова трябва да правим всичко възможно, както виждате ние го предлагаме, да се повишават субсидиите, за да можем да настигнем нивото на поне добрите европейски университети. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Илиев. Сега думата има госпожа Сачева. Заповядайте.

Взимам думата по § 1, чл. 1, ал. 2 в „Разходи за социална политика“, където нашата парламентарна група е направила предложение да бъдат отпуснати допълнителни средства в размер на 50 млн. лв. за целево подпомагане за целево подпомагане за отопление, включително за дърва и за пелети. Предстои ни една трудна и тежка зима. На прага сме на нови избори или поне има неясна съдба за това как ще се управлява България в следващите месеци трябва да се мисли за най-уязвимите хора и за тези, които имат нужда от социална защита, за нискодоходните и рисковите групи. От началото на месец юли, на практика само след броени дни, започва кампанията за събиране на заявления за отпускане на целеви помощи за отопление. През миналия отоплителен сезон 2021 – 2022 г. целеви помощи за отопление са получили 261 хиляди лица и семейства, като изплатената сума за тях е била в размер на 136 милиона. За този отоплителен сезон са предвидени 181 млн. и 300 хил. лв. и се очаква около 300 хиляди души да подадат заявления. Ние считаме обаче, че този брой на нуждаещи се хора вероятно ще бъде по-голям. Практиката вече ясно показа, че прогнозите, с които работи настоящото правителство, не се оказват верни – и в инфлацията, и в цените на електроенергията, и в горивата се очаква числата да бъдат по-високи. Същевременно с увеличените от вчера пенсии, от онзиден по точно, се очаква да има значителен брой пенсионери, които ще отпаднат от групата на правоимащите, но това няма да ги направи по-малко нуждаещи се и това би могло да доведе до социално напрежение. Ежегодно по реда на чл. 2, ал. 3 от Наредбата със заповед на министъра на труда и социалната политика се определя корекционен коефициент, чрез който пенсионерите не губят право за отопление и след актуализирането на пенсиите. За всеки нов отоплителен сезон коефициентът се актуализира на верижна основа с процент, равен или по-голям от процента, определен по правилото на чл. 100, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, на базата на което се определя и месечният размер на целевата помощ за предстоящия отоплителен сезон, но този път към пенсиите влязоха и 60 лв. добавки и различни корекционни добавки от 0,50 ст. до 55 лв., които се получават от различни категории пенсионери. От друга страна, наред с това, че броят на нуждаещите се български граждани от помощ за отопление ще се увеличи, необходимо е да се увеличи и размерът на помощта, която ще компенсира увеличението на цената на електроенергията за битово потребление. Поради тези аргументи ние предлагаме да се предвиди този допълнителен ресурс от целеви помощи за отопление в размер на 50 млн. лв. Благодарим за това, че в рамките на дискусиите в Бюджетната комисия това предложение е прието, но то е прието с подусловие, свързано с това, че ще се направи анализ на резултатите резултатите от деветмесечието, и при условие че не се нарушава салдото по чл. 1, ал. 3. Държим да отбележим, че все пак още отсега би трябвало Министерството на труда и социалната политика да започне да работи по евентуални критерии, с които да може да се разшири обхватът за получаване на това целево подпомагане, тъй като сме убедени, че ще има нужда от тези средства. Ние в нашето предложение сме предложили това да стане за сметка на намаляване на капиталовите разходи, тъй като досега практиката показва, че те не се изразходват в пълен размер. Вярваме, че това предложение ще получи подкрепата на парламентарните групи. Благодаря. Благодаря, госпожо Сачева. Има ли реплики по изказването? Не виждам. Следващото изказване е на господин Ангелов. Господин Ангелов, заповядайте.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Нашето предложение – с колегите Асен Балтов и Лъчезар Иванов, е свързано с подпомагане дейността на две лечебни заведения в страната. Едното от тях е „Света Екатерина“, а другото е „Свети Георги“ ЕАД. Общата сума, която предлагаме да бъде увеличена, в нетен увеличена, в нетен размер е 55 млн. лв., които да бъдат дадени съответно – 25 милиона за строителство на лечебно-диагностичен блок за болнични структури по педиатрични и онкологични специалности в болницата болницата „Свети Георги“ в град Пловдив – за нуждите на Южна България, и второто, за обзавеждане и дооборудване с медицинска техника и апаратура и пускане в действие на разширението на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД в размер на 30 млн. лв. Започвам със „Света Екатерина“. В началото на годината ми попадна една статия на пациент с пулмонална хипертония, който казва: „Тази година беше изключително тежка за всички пациенти с редки и хронични заболявания, за чакащите трансплантация. Затова си пожелавам сега, през 2022 г., България най-сетне да има национален план за редки заболявания.“ На 16 декември 2022 г. Общото събрание на ООН прие първата по рода си резолюция на ООН за хората, живеещи с редки заболявания, и хората, които полагат грижи за тях. Тя ще даде възможност тези хора да остават по-дълго време на трудовия пазар, както и по-лесно да намират работа, а също и достъп до повече терапии. Пациентите също най-сетне да имат достъп до интервенозна терапия в трети и четвърти функционален клас на пулмоналната хипертония през 2022 г. Уважаеми колеги, за хората с белодробна хипертония у нас вече 10 години има много добре организирана и структурирана медицинска помощ. Имаме и три специализирани центъра в страната. Това значително подобрява ситуацията. Пациентите се диагностицират и лекуват много по-добре, отколкото преди 10 години. Административно пътят също е утъпкан и болните получават терапия, която се поема от НЗОК. Има две пациентски организации в областта на белодробната хипертония, така че към настоящия момент по отношение на терапията ситуацията при тези пациенти е добра. В България няма утвърдена пътека или методика за пациентите у нас, които са насочени вече за трансплантация на бял дроб. Идеята е тези три центъра в България, които следят пациентите с пулмонална хипертония, да имат някаква формална връзка между тях, да се създаде референтен център, който се занимава с белодробни трансплантации. Около двама до четирима пациенти в България с белодробна хипертония реално се нуждаят от трансплантация на бял дроб. Проблемът е, че такъв център за белодробни трансплантации у нас няма. Също така няма и утвърдена стабилна връзка с европейски център, каквато имаше с болницата AKХ във Виена. Именно това ни мотивира да бъдат отпуснати тези 30 милиона за дооборудване на болница „Света Екатерина“. Какво е свършено до момента по отношение на белодробните трансплантации в България? Още министър Ананиев започна тази идея, като по негово време стартира програмата за белодробни трансплантации в България и два екипа от служители на болница „Света Екатерина“ бяха изпратени на обучение във Виена. До момента има обучени трима хирурзи, двама анестезиолози, един перфузионист и две медицински сестри. За да започне трансплантацията на бял дроб в България, е нужно доизграждането на новото крило и оборудването му с техника за „Света Екатерина“. Това са нашите мотиви при това предложение. По отношение на болница „Свети Георги“ предлагаме да бъдат отпуснати 25 милиона, които да бъдат за изграждането на нова детска клиника за за лечение на пациенти с различните заболявания в областта на педиатрията, както и на онкологията. Клиниката по педиатрия и генетични заболявания на УМБАЛ „Свети Георги“ се помещава в две сгради с обща стълбищна клетка и конструктивно свързани. Клиниката по педиатрия е единствената специализирана структура за лечение на детски заболявания в Южен централен регион на България, трето ниво на компетентност по медицински стандарти. Регионът включва пет области – Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково. В клиниката се лекуват всички остри състояние, всички по-тежки и по-сложни за диагностика и лечение случаи в областта на педиатрията. През спешното детско приемно отделение месечно преминават около 2500 деца, а за годината – близо 30 000 деца. В клиниката годишно се хоспитализират над 6000 деца с остри състояния при заболявания на вътрешните органи, в това число с кардиологични, неврологични, онкохематологични и други заболявания. Разкрити са отделения, които извършват дейност по профилни специалности, някои от които единствени за региона на Югоизточна България – детска ендокринология, детска неврология, детска пневмология,

Благодаря, господин Председател. Моята реплика е към професор Ангелов. Много добре беше обяснено какво се очаква с 30-те милиона, отпуснати за болница „Света Екатерина“ за развитие на белодробните трансплантации. Но много Ви моля, професор Ангелов, доразвийте какво точно искаме да направим с тези 25 милиона, които се отпускат за детската болница в „Свети Георги“ – Пловдив. Благодаря. Господин Балтов, трябваше да кажете, че възразявате, че не е разяснил за тези 25 милиона. Други реплики явно няма. Заповядайте за дуплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми професор Балтов! Да, наистина единствено тази структура работи по 65 клинични пътеки, като за област Пловдив и съседните области клиниката се явява единственото място, в което може да бъде оказана медицинска помощ и да бъдат извършени определени изследвания, като интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травми, левкемии, лимфоми, хеморагични диатези, солидни тумори в детска възраст, отравяния и токсични ефекти от битови отрови и лекарства, първични имунодефицити, мусковисцидоза, колоноскопии при деца и изследвания на евокирани слухови и зрителни потенциали. Важно е да се изтъкне особената обществена чувствителност към медицинските дейности в Клиниката по педиатрия по отношение на децата с онкологични заболявания. Заболеваемостта от рак се увеличава във всички възрастови групи, но в различна степен. Злокачествените заболявания като цяло са сериозен проблем и се увеличават в световен мащаб, както и в България. За някои видове рак се наблюдават благоприятни тенденции в подобрената диагностика и ефективността на по-новите терапии. Състоянието на сградния фонд в момента на Клиниката по педиатрия не може, повтарям за всички колеги – не може да осигури нормални условия за работа на персонала, нито адекватни битови условия, свързани с болничния престой и обслужването на децата и техните родители. Накратко, същият не отговаря на съвременните изисквания за болнична инфраструктура, на изискванията за безопасни здравословни условия на труд, в това число и на санитарно-хигиенните норми. Остарялата база не дава възможност да се отговори изцяло и на действащите медицински стандарти. Стаите не разполагат със самостоятелни санитарни възли, а на много места в сградния фонд се наблюдава смесване на потоците на различни категории пациенти и персонал. Същото се отнася за приемните и диагностичните кабинети и други, които като размер и разположение не са съобразени с действащите нормативи. Именно затова считаме, че изграждането на тази болница ще подобри системата на детското здравеопазване в Южна България. Благодаря Ви. Благодаря, господин Ангелов. Аз предполагам, че господин Иванов също на лекарска тематика ще коментира, затова, госпожо Атанасова, предлагам след него. Заповядайте, господин Иванов. Е, малко да подредим дебата все пак и като съдържание. Отново се изправям пред Вас след 24 февруари, когато ние приемахме бюджета на страната. Тогава от тази трибуна аз апелирах да бъдат отпуснати 3 млн. лв. за хората, които се нуждаят от трансплантации. Оттогава минаха доста месеци, не бих казал толкова дълъг период от време, за да бъде забравено казаното тук, от тази трибуна, но гледайки бюджета в § 15, аз не виждам тези 3 млн. лв., които тогава, няма да забравя господин Каримански като председател на Комисията по бюджет и финанси, дойде при мен и обеща, че при актуализацията на бюджета тези 3 млн. лв. ще бъдат отпуснати за хората, които очакват очакват да получат подкрепа от нас и съответно шанс да продължат своя живот. Само за информация на присъстващите ще споделя няколко числа, а именно това са хората, които чакат бъбречна трансплантация и наброяват 863 човека. Хората, които очакват чернодробна трансплантация, са 41 човека. Хората, които очакват, за което преди малко говори колегата, белодробни трансплантации, са 20 души. Част от тях не можаха да дочакат именно мига, в който да се осъществи тази жизненоважна трансплантация. Тук отварям една скоба за хората, които малко или много искат да чуят за белодробната хипертония, за която говори преди малко професорът. Това е, че във връзка с проведената кръгла маса тук в Народното събрание по въпросите за трансплантология беше отбелязано, че няма регистър за хора с пулмонална Това е изключително важно, тъй като нямайки регистър, ние не бихме могли да предвидим и какво количество или колко души ще се нуждаят потенциално от извършването на такъв тип операции. Министерството на здравеопазването явно беше подсетено тук, от тази трибуна, за това, че хората, които очакват трансплантация, се надяват единствено и само глътка живот да получат от парите, които се отпускат за трансплантации. Тази кръгла маса беше под патронажа на заместник-министър Петър Гривнев, който пое ангажимента за създаване на нов стандарт за трансплантации. Изобщо бяха дадени много гръмки обещания именно за отпускане на финанси, за обучение на наши български специалисти, за да може тук българските граждани да се ползват от уменията, знанията и възможностите на нашата медицина, а не да отиват в чужбина и да извършват тези трансплантации. Бяха обещани също така за ресертифициране на лечебните заведения, които извършват трансплантации в България, но всичко това остава едно пожелание, тъй като ние не виждаме никакъв финансов израз именно в бюджета. Учудвам се, че и в залата не виждам професор Михайлов, който също подкрепи всички тези идеи за увеличаване финансирането на трансплантациите и даване на един нов път и тласък за развитието на трансплантологията в България. Тъй като аз съм също така съвносител за за тези 30 милиона за болница „Света Екатерина“, бих искал да кажа и аз няколко думи, че тези пари, които с моите колеги искаме да бъдат предвидени в бюджета, искаме ги затова, за да може нашата медицина действително да бъде на нужното ниво, на нужното световно ниво, за да могат пациентите да получават най-висококачествена медицинска помощ. Ще кажа още няколко думи и ще завърша, за това, че „Света Екатерина“ е една от националните ни гордости и центрове, които заслужават да получат тези пари. Само за информация искам да кажа, че през изтеклата година в болница „Света Екатерина“ под ръководството на професор Начев бяха бяха направени 10 механични сърца, което е, ако забележите и съпоставите с други наши съседни държави, това е един успех. И се учудвам тук на последните публикации, които бяха направени, за това, че искат да махнат един от най-успешните кардиохирурзи в България, един от най-добрите в момента мениджъри в страната да бъде отстранен от тази клиника. Така че от тази висока трибуна аз искам да се обърна към всички, които милеят за за това ние да уважаваме, да пазим нашите специалисти и съответно парите, които ние сме поискали да бъдат отпуснати, да бъдат гласувани в залата, за да дадем възможност за развитието на така жизненоважните клонове в медицината, именно като трансплантологията, и съответно да могат да получат всички, които очакват помощ в нашата страна. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, господин Иванов. Има ли реплики към него? Не виждам. Заповядайте, госпожо Атанасова, имате думата. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, в голяма част от предложенията на нашата парламентарна група и аз съм вносител, но бих искала в рамките на пет минути да се спра на две от тях, защото считам, че са важни, а и на голяма част от другите колегите от моята парламентарна група обърнаха внимание, обективираха ги и призоваха да ги подкрепите. На първо място, ще Ви призова да подкрепите предложението ми, внесено заедно с господин Кирил Ананиев, за проектиране и изграждане на православен християнски храм в Република Кипър – 100 хил. лв. Това е в чл. 1, ал. ал. 5, нова т. 14 в област „Култура, почивно дело и религиозни дейности“. Това предложение е следствие от едно посещение, в което участвахме с колеги от парламентарната група на БСП – господин Вигенин, и господин Митев от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“. Ние тримата поехме ангажимент към българската общност в Република Кипър, която е над 50 хиляди българи, да предложим в актуализацията на бюджета такава сума, която според тях би била достатъчна за започване на проектиране на такъв православен храм. Държа да отбележа, че в Република Кипър няма такъв български православен храм. Отново подчертавам, че българската общност там е много голяма тази наша инициатива е подкрепена от Светия Синод с тяхно решение, което през миналата седмица беше гласувано. Аз изключително много благодаря на Българската православна църква и на митрополитите в Светия Синод, че взеха едно толкова бързо решение след молбата на българите, живеещи в Република Кипър. Второто ми предложение е отново по § 1 § 1 и касае съвсем различна сфера от обществения живот, а именно сферата на сигурността. Предложението ми касае средства в сектор „Сигурност“, и по-специално в Държавна агенция „Национална сигурност“. На последното изслушване в Комисията за контрол над службите председателят на Държавната агенция обективира

два проекта: единият – „Изграждане на Център за превенция и противодействие на комплексни деструктивни процеси“, както и „Изграждане на комуникационна и информационна система за обмен на класифицирана информация в реално време“. По първия проект разчетите показват, че са необходими много средства. Затова всички колеги от Комисията, давайки си ясна сметка, че в тази актуализация не може да да заложим разходването на средства в размер на над 29 милиона, сме направили предложение само за втория проект, а именно: необходимите средства за изграждане на визираната система за комуникационна и информационна система за обмен на класифицирана информация в реално време – разчетите показват, че са необходими 5 млн. 600 хил. и и 800 лв., като за тази година на Държавна агенция „Национална сигурност“ са необходими 1 млн. и 200 хил. лв. за капиталови разходи. този смисъл това е нашето предложение и аз се надявам то да получи подкрепа, както и допълнителни средства от 2 млн. лв., които са във връзка с увеличение на възнагражденията на работещите там. Благодаря Ви. Надявам се, че

Вие внесохте предложение за сваляне на правителството, като мотивът Ви беше финансовата политика на правителството. И Вие през цялото време твърдите, че това е много лоша финансова политика, много слабо изпълнена. И въпреки това с всички Ваши предложения, които вече наближават един милиард, Вие показвате, че така е направена финансовата политика, че има откъде да се намери един милиард. И въпросът ми е: как как живеете с това противоречие? От една страна, ние сме водили най-слабата и най-лошата финансова политика, от друга страна, се оказа, че въпреки всички Ваши опити да счупите бюджета, пари в бюджета има. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Митев. Втора реплика – господин Вълчев. С молба репликата да е към госпожа Атанасова все пак, а не към господин Митев. КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ (ГЕРБ-СДС): Да, госпожа Атанасова, тъй като предполагам, че и тя живее в това противоречие, в което и господин Митев. Затова ми се иска да иска да направя тази реплика. Госпожо Атанасова, бюджетът ни е предложен със 7 милиарда и 600 хиляди дефицит, с разходи, които натоварват много следващи бюджети. Но нещо по-лошо – с дупки в разходите, които рано или късно трябва да бъдат обезпечени. Какво ще стане, ако тези дупки не бъдат обезпечени? Ще се натрупа напрежение и в крайна сметка тези разходи пак ще трябва да се случат. Затова опитни финансисти правят така бюджета, че той да бъде балансиран между всички функции, между всички програми, между всички социални дейности. Но понеже това не е направено, трябва да се предлагат допълнителни средства между първо и второ четене. Стана ясно, че брутният вътрешен продукт е занижен; стана ясно, че дефлаторът вероятно ще е по-висок, тъй като инфлацията в цените на производителя е близо 40% – тепърва ще прониква в крайните цени. Според мен е наивно да очакваме дефлатор от 11,4% от брутния вътрешен продукт, колкото е заложено. Тук през януари и февруари месец предупредихме финансовия министър, управляващото мнозинство, че брутният вътрешен продукт няма да бъде 143 милиарда, ще бъде 150 милиарда – сега ни предлага 155. Същото ще се случи – най-вероятно ще бъде 155 милиарда брутният вътрешен продукт, това, което ние залагаме. В този смисъл тези допълнителни средства не само че не водят до увеличение на дефицита, но потенциално решавайки проблеми, те водят до потенциално по-нисък дефицит. За съжаление, нито на първо ниво фискална политика, където трябва да се върже балансът, е направен добре бюджетът, той е направен с огромен дефицит, прехвърляйки задължения върху бъдещите поколения; нито на второ ниво – разпределение на разходите между сектори, функции и програми, е направен добре и затова се налага да бъде коригиран. Това беше моята реплика. Благодаря. Благодаря, господин Вълчев. Има ли трета реплика към госпожа Атанасова? Не виждам. Госпожо Атанасова? Благодаря. Госпожа Рамадан има думата. ФАТМЕ РАМАДАН Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Изказването ми е свързано с § 1, ал. 5 в областта на науката и образованието. Бих искала да отбележа, че „Движение за права и свободи“ подкрепя проектобюджета в частта „Наука и образование“, но го намира за недостатъчен. И в Комисията направи своите допълнителни предложения, които са съобразени изцяло с необходимостта да се подпомогнат науката и образованието. Необходимостта от допълнително финансиране е насочена към по-добрата ефективна дейност на този ресор, което, разбира се, е крайно недостатъчно, за да получим нужните резултати в този важен за държавата ресор. Но поради непредвидимостта и непознаването на действителността от управляващите, както и неглижирането на тези проблеми от тяхна страна ние от „Движение за права и свободи“ направихме следните предложения, а именно:

комплексна оценка за качеството на обучение и съответствието му с потребностите на пазара на труда. Подкрепяме увеличението с 5,5 млн. лв. на трудовите възнаграждения на работещите в Селскостопанската академия за изпълнение на научноприложна, иновативна и образователна дейност в областта на земеделието и храните. Също така подкрепяме увеличението на социално-битовите разходи на студентите и докторантите със 7 млн. лв. Разбира се, съвместно с другите колеги подкрепяме и увеличението със 150 млн. лв. за възнаграждения и компенсиране на повишените разходи за издръжка и храна на образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование. Държа да отбележа, че с тази сума ще бъдат посрещнати нуждите, породени от високата инфлация, високите цени на електрическата енергия, тоест за повишение на стандартите. Училищата, детските градини и образователните институции наистина имат нужда от тези средства. Ние от ДПС подкрепяме стратегическите приоритети в сферата на образованието, защото, финансирани по предложения начин, дават гаранция за прозрачност, ефективност и качество. Убедени сме, че тези предложения ще бъдат подкрепени и в залата, както бяха подкрепени и в Комисията, защото за зрелостта на една държава може да се направи извод от това какви средства се заделят

Колеги, само да кажа, че след края на дебатите ще дам почивка и гласуването ще започне непосредствено след това в точния час, който обявя за край на почивката. Заповядайте, госпожо Алексиева. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз искам да взема отношение във връзка с предложението на мои колеги от групата на ГЕРБ-СДС за това държавата да подпомогне градския транспорт в Столична община. Искам да започна оттам, че при приемане на бюджета в началото на тази година правителството пое ангажимент, че ще даде средства за градския транспорт в София в актуализацията на бюджета. За съжаление, това не се случи и останаха само едни намерения. Всъщност правителството изпрати писмо до Столична община, в което дава съвети към Столична община как да направи оптимизация и реформи. И тук искам да взема отношение относно оптимизацията – към колеги, които се изказаха преди мен днес в това заседание. Оптимизацията всъщност значи намаляване на разходите. Значи Столична община трябва да съкрати служителите си, да съкрати разписания, маршрути и в същото време да вдигне цената на билетите и на картите за градския транспорт. Искам да Ви кажа, колеги, че оптимизация Столична община прави всеки месец, като над 70% от разписанията в София са променени на база на интелигентната транспортна система и GPS устройствата, които са в автобусите. 70% от автобусите водят до спирка на метрото, както и всички трамваи водят до спирка на метрото. Няма също така автобусни линии, които да дублират метрото. Така че смятам, че това е оптимизация. оптимизация. Над 5% от маршрутното разписание е било намалено миналата есен. Над 5% от административния персонал също е съкратен. Само искам да кажа, че с тази оптимизация и с тези реформи няма как да отговорим на големия проблем. Всъщност големият проблем на транспорта в столицата са повишените цени на енергоносителите. Това са 330% увеличени разходи за природен газ, около 230% увеличени разходи за електроенергия. Без помощта от държавата и без дотирането на средства като помощ към Столична община се оказва, че в един момент можем да останем без градски транспорт. Искам да кажа, че около 550 милиона пътувания се осъществяват годишно в столицата , като това не е само за хората, които живеят в град София, а за всички, които ползват този транспорт. Другото, което е – дневно около 400 хиляди граждани ползват тази услуга и до 2019 г. постоянно е имало ръст и повишаване на приходите от продажби

в приходите, които бяха като постъпления от продажба на документите за превоз. Затова тези 60 млн. лв. всяка една следваща година, които са като разход на Столична община, защото освен това се правят инвестиции, за да може този градски транспорт да бъде по-удобен, по-приветлив, да може повече хора да се възползват от тази услуга, затова в момента Столичната община, доколкото е имала възможност да взема пари от други големи проекти, за да може да дотира парите за градския транспорт, тя вече изпада в някаква невъзможност. И мисля, че е редно държавата да помогне на Столичната община в този момент и наистина да даде тези необходими средства. Защото в случая говорим, че държавата и общината, независимо дали е Столичната община или която и да е друга община, трябва да бъдат партньори, да работят заедно в синхрон и да решават проблемите, а не инфлацията, която дойде с това управление всъщност

Уважаема госпожо Алексиева, на мен вече ми става жал, че толкова време трябва да употребяваме, за да обясняваме на колегите, че в крайна сметка държавният бюджет е длъжник на София. Защото, доколкото разбирам, и може би това трябваше да споменете също във Вашето изказване, на всички общини е дадено за градски транспорт. Разбира се, не всичко, което те са заявили, но около 80% – току-що се консултирах с господин Каримански, за Софийския градски транспорт е дадено половината, тоест, ако говорим за справедливост, София е ощетена. Очевидно доскоро управляващото мнозинство имаше някакъв пресантиман да наказва София, неясно защо, без да си дава сметка, че наказва два милиона български граждани, че и повече. Щеше ми се също да бъде отбелязано в тази тема и да я приключим веднъж завинаги, надявам се, в Германия, където някои колеги са учили, от един месец Бундестагът – Бундестагът е взел решение за установяване на цена на билетче, месечна карта за градски транспорт във всички общини в размер на 9 евро. Това е карта за целия градски транспорт за всички общини – 9 евро, и федералният бюджет го дотира това нещо с 2 млрд. и 500 млн. евро. Едва ли германците са по-глупави от нас, едва ли те не знаят как се преодолява икономическа криза, рецесия и инфлация. И виждате, че те в тази ситуация масирано не просто започват да дотират общинския си транспорт, а свалят цената до безпределно ниски нива, за да може хората да го ползват. Ето това се казва подкрепа. ние в момента се молим на София да бъде допълнен 50% от дефицита, което, колеги, извинявайте, е просто жалко. Исках просто да го отбележа, за да го имаме всички предвид. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Чолаков. Други реплики има ли?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз започнах изказването си още вчера в грешна точка и където не му беше мястото, но пък макар и последен, че се изказвам, мисля, че това е една доста важна тема особено за хората, които са в сферата на културата и изкуствата, и по-точно хората, които работят в областта на сценичните изкуства. Може би и ние донякъде носим вина за това, което е на път да се случи следващите дни и месеци, защото при нас в Културната комисия дойде бюджетът с един текст, който гласи, че се отпускат 30 милиона за антикризисни мерки в ситуация на епидемична обстановка. Лично аз помислих, че тези 30 милиона предстои да се дадат, а то се оказа, че са дадени още с бюджета, който приехме март месец. И понеже в онзи бюджет бяха 31,4 милиона, ние от ГЕРБ-СДС предложихме да се върнат тези 1,4 милиона и да станат пак 31,4, за да не се намаляват. Проблемът обаче е следният. Тези 30 милиона се оказа сега, че са разпределени вече във фонд „Култура“. Практически те не могат да отидат за антикризисни мерки. Факт е, че епидемичната обстановка приключи преди известно време, но е факт, че ние в момента се намираме в една много сериозна ценова криза и с това, което ще приемем днес, ще направим следното – ще върнем сценичните изкуства с две години назад – 2019 г., когато нямаше все още корона вирус, нямаше ценова криза, имаше икономически растеж, и те ще започнат да се финансират – театрите, оперите, филхармонията и така нататък, ще започнат да се финансират със стандарта, който е оттогава. Той не е променен. До какво ще доведе това? Почти сигурно това ще доведе до фалити на театри, на опери някъде през октомври. Да кажем, че лятото, когато работят по-малко, може би няма да го почувстват. Но не е предвидено нищо. И тук – съжалявам, че няма министър, въпреки че са в оставка, въпреки че не се знае докога ще бъдат министри, но който и да е министър на финансите най-вече, защото вече и културата не знам доколко може да помогне, би трябвало да се отпуснат около 30 – 35 милиона, за да продължи тази програма, която покрива част от заплатите на актьорите, на оперните певци, на хората, които работят в тези културни институти. Това нещо трябва да се случи веднага, за да може да продължи от 1 юли. Утре е 1 юли. От утре спира това. един бюджет на Министерството на културата, който беше увеличен със 100 милиона, и хубаво, че беше увеличен при приемането на редовния бюджет, ще се окаже, че сценичните изкуства ще отидат... че тази културна инфраструктура на сценичните изкуства ще започне да бъде унищожавана. Без да се обясни защо. Без да се предложи някакъв план за действие през следващите месеци – дали с продължаване на някаква антикризисна мярка, защото може и под тази форма да бъдат отпуснати тези 30 – 35 милиона, и това да даде време да се подготви тази инфраструктура за някакъв нов модел на функциониране в новите условия, ако щете при новите цени, но това го няма в бюджета. Изобщо няма никакви предложения на Министерството на културата в бюджета, което говори за едно необяснимо отношение към този сектор в рамките на тази криза, която е ценова, а там, имайте предвид, работят едни от най-нископлатените хора в страната, колкото и срамно да звучи това. Там са хора с ниски доходи. Да ги оставим сега, в следващите шест месеца, да посрещнат, ако щете, следващата зима, с тройна цена на тока и без тази помощ, ние просто ги обричаме на фалит. И това трябва да го знаят всички. Затова аз призовавам от утре, още утре сегашното правителство, което все още носи отговорност за това какво се случва, още утре да предприеме необходимите мерки, за да продължи тази програма под някаква форма – дали като антиковид, дали като антикризисна. Не са много пари, но са изключително важни. Благодаря Ви. Благодаря, господин Биков. Има ли реплики? Заповядайте за реплика, господин Дилов. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Биков, понеже поради собствената ми неразумност не съм член на тази комисия, бих искал да Ви попитам

записала в програмата си, че ако един ден управлява, надявам се за доброто на България да не се случи скоро, тя ще закрие Министерството на културата, защото смятаме, че няма нужда от това, изминалите шест месеца според Вас, господин Биков, и във връзка с предложенията за актуализация на бюджета, смятате ли, че са довод в наша полза, че всъщност няма нужда от такова министерство и една добра комисия, културна, в Народното събрание би могла да изземе неговите функции? Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Биков, наистина Вие сам подчертахте – безпрецедентен бюджет за култура в пъти по-висок от тези, на които до момента обществото ни, за жалост, се нагледа и страдаше. По време на Вашето управление бяха оставени цялото това съсловие наистина на произвола на собствената си драматична съдба, Точно това са фактите. Разбира се, че ние няма да ги оставим. Разбира се, че в Министерството на културата има достатъчно пари. За жалост, няма капацитет, който все още трябва да се надгражда, да се работи върху него. Затова обаче отново е във Вашата част от историята, а не при нас, и Вие това много добре го знаете. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Биков, започва да се натрупва информация в последните дни, и то благодарение на усилията, които положихме да напишем нов бюджет на практика по време на актуализацията, за това, че в много сфери и области пари, които обикновено се харчат ритмично през годината и се знае къде отиват, са разпределени уж на проектен принцип в рамките на няколко седмици. Така стои въпросът с 80 милиона за наука, от които поискахме 7 милиона да се преразпределят към университетите на 16 хиляди учени. Това не се случи, тъй като за два месеца се оказа, че уж на проектен принцип те са разпределени. Аналогична е ситуацията и тук според мен по отношение на парите, прехвърлени във фонд „Култура“, които вероятно пак ще се разпределят към конкретни проекти. Въпросът е кои са тези проекти, кои са бенефициентите по тези проекти? И мисля, че заедно, като Народно събрание, или като хора, които разполагаме с начини да получим тази информация, трябва категорично да я потърсим и да я получим, за да видим как как за няколко седмици се разпределят стотици милиони, уж под мотото и под благовидния принцип, че са на проектен принцип, тоест да видим има ли наистина проекти, кой ги получава, има ли концентрация, тъй като съмненията продължават да нарастват. ВИГЕНИН: Благодаря, господин Чобанов. Заповядайте за дуплика, господин Биков. тези 30 милиона са разпределени вече за проекти за независими артисти, които са засегнати от ковид кризата. Така е описано дори в бюджета.

Как за два месеца са усвоени 30 милиона по тази програма, за мен е неясно и наистина трябва да се види. Аз съм абсолютно убеден, че в това правителство няма такива неща, но да не би пък нещо случайно да е станало. За госпожа Петрова. Наистина бюджетът е по-висок, отколкото беше, със 100 милиона. Проблемът е, че не се вижда ефектът от това. Защото не е достатъчно само да го увеличиш със 100 милиона, важното е ефективно да се изразходват тези пари и това да се усети и от хората, които работят в Министерството и са под шапката на Министерството, и изобщо от цялата културна среда. Факт е, че шест месеца трудно можем да кажем какви резултати, нали, да очакваме резултати, но процесът, който виждаме, не е задоволителен. Нито един закон за седем месеца Комисията по култура не сме гласували, нито веднъж. Само дневен ред гласуваме, което говори, че изслушваме. Кой ли не изслушахме. Цялата българска култура мина през тази комисия, но закон няма. А то става и със закони, и с вътрешни нормативни актове. Сега не знам там какво са правили. Това, което казваме, че е много притеснително да не вземат да фалират театрите. Това казваме, и то при увеличен бюджет със 100 милиона. Ако това се случи – това ще бъде парадокс. Затова призовавам още веднъж съвсем добронамерено и министъра на култура, и министъра на финансите да вземат мерки. Решим е този проблем. Не е супер сложен. Към господин Дилов. Господин Дилов, за съжаление, може да се окаже, че и Вие ще управлявате в коалиция с нас, което е вече опасно за страната с тези идеи да закриваме Министерството на културата. Аз мисля точно обратното – не само че не трябва да се закрива Министерството на културата, а неговата функция трябва да се разшири много повече. Проблемът на Министерството на културата е, че то е неглижирано, че то винаги е на края на редицата, а културата, преведена на малко по-сложен език, означава идентичност. Когато тук си говорим за Македония и за всякакви други неща, ние трябва да знаем, че това е Министерството на националната идентичност.И ако националната идентичност за нас е на последно място,

„За увеличение на възнагражденията на персонала на Министерството на земеделието, Изпълнителната агенция по горите, Изпълнителната агенцията „Борба с градушките“, Българската агенция по безопасност на храните и Държавен фонд „Земеделие“

Считаме, че доколкото се правят вътрешни размествания по тези суми, предложението е допустимо за гласуване. Вече залата ще прецени дали да го гласува. Още повече че е идентично като характер с някои други предложения. Така че ако разрешаваме едни, трябва да разрешим и други. Заповядайте, господин Каримански. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Позволете ми остро да възразя на това, което току-що казахте Вие, тъй като предложението не е допустимо. То не е допустимо, защото се променя бюджетът по същество. Няма как да променяме цифри в бюджета, след като е минало второ гласуване в Комисията по бюджет и финанси, и то цифри, които съществено влияят върху разместването на основни пера в бюджета.

Да, ще имам предвид Вашето мнение, но Ви казах какво обсъдихме. Ще го обмислим още веднъж. С това закривам дебатите по тази точка. Ще направя едно съобщение за парламентарен контрол: Заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството в оставка Гроздан Караджов ще отговори на един въпрос от народните представители Павлин Кръстев, Адлен Шевкед, Байрам Байрам и Мукаддес Налбант. Министърът на външните работи в оставка Теодора Генчовска ще отговори на един въпрос от народния представител Ангел Георгиев. 3. Министърът на правосъдието в оставка Надежда Йорданова ще отговори на три въпроса от народните представители Бранимир Балачев, Крум Зарков, и Ивелин Иванов. 4. Министърът на здравеопазването в оставка Асена Сербезова ще отговори на два въпроса от народните представители Кристиан Вигенин и Мирослав Иванов, Радослав Василев. 5. Министърът на транспорта и съобщенията в оставка Николай Събев ще отговори на пет въпроса от народните представители Росица Кирова, Зорница Стратиева, Иво Русчев, и Николай Дренчев –два въпроса. На основание чл. 92, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание поради командировка извън страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите в оставка Борислав Сандов.

На основание чл. 92, ал. 4 от ПОДНС поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Елена Гунчева се отлага неин въпрос към министъра на здравеопазването в оставка Асена Сербезова. Давам почивка от 30 минути. Гласуването ще започне в 16,00 ч.